Hvala tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o interpelaciji. Prvi pa dobi besedo predstavnik predlagatelja mag. Marko Koprivc. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovana ministrica, kolegice poslanke in kolegi poslanci! Slišali smo svega i svašta, ampak najprej bi se mogoče oprl na ta vaš del, ko ste izpostavili, ministrica, in sem vesel, da ste začeli končno razmišljati tudi o vlogi žensk v politiki. Predvsem bi, glede na dosedanja stališča te vlade, predvsem predsednika Vlade in tudi ostalih, pričakoval, če ste res tako velika borka za pravice žensk, da bi se tudi že v preteklosti kdaj odzvali, pa kakšno rekli na to temo. Predvsem ima ta vlada samo dve ministrici, kar je zelo malo, ampak ni to največji problem. Problem je, da se najvišji predstavniki te vlade obnašajo zelo, zelo omalovažujoče do žensk v politiki in širše. Pa vam bom pokazal tukaj, na primer, kaj vaš veliki šef, predsednik Vlade Janez Janša, na Twitterju objavlja o novinarkah, ženskah: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š., eno za 30, drugo za 35 evrov.« Gospa ministrica, ali ste se na to, takrat, ko je bilo to objavljeno, odzvali? Gledate ob tla, tudi jaz bi gledal ob tla. na primer, primer predsednika organizacije, ki je za to vlado v javnem interesu, torej fašistične organizacije: »Tanja Fajon, psica, ki jo je potrebno likvidirati. Prav tako Alojza Breznika in tožilko …« In tako naprej. » … Vsi protidržavni elementi.« Ali veste, gospa ministrica, to je odnos te vlade in njenih veljakov do žensk, pa ste bili tiho kot miška, molče to podpirate, kot molče podpirate vse ostalo, kar se dogaja v državi v zadnjem letu in pol. In to vi, ki ste vodili v prejšnjem mandatu poslansko skupino stranke, ki je prišla v parlament s programom, ki je temeljil predvsem na tem, da boste postavljali drugačne standarde v politiki in družbi. In vi, nekdanja vodja poslanske skupine te stranke SMC, ki je bila največja, daleč največja stranka, štiri leta, levosredinska stranka, vi upate – dobesedno bom zdaj malo grdo rekel – pljuvati po prejšnjih vladah, kako niso za izobraževanje naredile nič oziroma kako še nikoli ni bilo tako vse izpeljano kot v tem mandatu. Ob tem, da ne rečemo, da ne omenjam tega, da skočite takoj na vsak ukaz, moški ukaz, ukaz Janeza Janše. Janše. Toliko o tem in o vašem čemernem razlaganju o vlogi žensk in tako naprej. Da ne omenjam tudi področja človekovih pravic, ko je bila ena od vaših temeljnih vsebinskih tem oziroma področij pri vašem strokovnem delu. pustite, da govorijo ženskam psice, pa ne vem kaj, prostitutke, dopuščate, da se žali manjšine in tako naprej; vse samo zato, da lahko sedite na tem mestu še tisti mesec ali dva ali koliko bo, ali pa tudi, če jih je šest. Žalostno, žalostno. Lahko relativiziramo šest mesecev, ampak to je za to državo ogromno, preveč. Zdaj bi se pa mogoče vrnil nazaj na vprašanje interpelacije in tudi vaših odzivov. Namreč, povedali niste nič, ampak res nič. Nič od nič. Pripravili so vam nek powerpoint oziroma prezentacijo. Prvi del je bil očitno narejen na NIJZ-ju in ste govorili o nekih splošnih sicer pomembnih glede zdravstvene situacije, bi pričakoval, da bi to govoril minister za zdravstvo ali pa mogoče, ne vem, direktor NIJZ-ja, v drugem delu ste pa pobrali po direktoratih področja, kaj se je naredilo v zadnjem letu na ministrstvu – poznam, kako se to dela, ker sem tudi sam bil nekoč na tem ministrstvu – in ste to zbrali skupaj v nek kolaž in ste te zadeve predstavili. Konkretnih odgovorov na vprašanja iz interpelacije pa niste podali. Niti enega niste podali, ampak res niti enega. Če gremo po vrsti. Pred letom in pol oziroma zdaj je že skoraj dvema letoma, odkar ste prevzeli skupaj z Janezom Janšo vodenje te države, to ravno sovpada, dobesedno sovpada z nastopom epidemije v Republiki Sloveniji. Od takrat dalje se vidi, da je za to vlado področje izobraževanja ena izmed postranskih in nepomembnih tem in demokratična opozicija že od vsega začetka opozarja, da se zbudite in se začnite z vprašanjem izobraževanja ukvarjati. Namreč, kaj ste naredili? Da se malo spomnimo nazaj. Šole ste, kljub temu da celotna Evropa opozarja, da je zapiranje šol zelo zelo velika škoda za cele generacije, vi ste se pač odločili, da zaprete šole prve pred vsemi ostalimi stvarmi in odprli ste jih zadnje tako v prvem, kot drugem in tretjem valu. Predvsem drugi in tretji val je bil najbolj kritičen. V opoziciji smo ves čas opozarjali, držite se načela, da se šole zapirajo zadnje in odpirajo prve. Kaj ste vi naredili? Pisalo se je leto nazaj, ko se je začelo v tem času odpirati ob slabi epidemiološki sliki frizerske salone, trgovine, kup drugih storitvenih dejavnosti, šole pa so ostale zaprte. Zaprte so bile eno izmed najdaljših obdobij v Evropi. Ne bom rekel najdaljše, tukaj gre tudi za različne pač način spremljanja teh podatkov, različne metodologije, ampak eno izmed najdaljših obdobij zaprtja šol v Evropi smo imeli v Sloveniji. Res je, da nas vedno popravljate, da ni šlo za zaprte šole, ampak je šlo za pouk na daljavo. Ampak veste, ta pouk res nikakor ne more biti primerljiv s poukom v živo v šolskih prostorih. Ko so se šole vendarle končno odprle, med zadnjimi, meseca maja smo v opoziciji opozarjali, da je potrebno pripraviti pogoje, da bodo šole lahko ostale odprte in predvsem, da bodo šole varne za učence, ki se udeležujejo pouka.

opozarjajo na to, da je to eden izmed najbolj učinkovitih načinov, da se prepreči širjenje virusa. Da ne govorimo o tem, ko velikokrat govorite o tem, kako se na protestih prenašajo virusi in tako naprej. od 7 tisoč primerov okužbe se zgodi na prostem, vse ostalo pa v zaprtih prostorih in predvsem zaradi slabega prezračevanja. pa povejte – in gospa ministrica jaz želim, da na te stvari konkretno odgovorite –, zakaj se na tem področju ni naredilo nič. Zakaj se ni zagotovilo nekih sredstev, celo z amandmaji smo poskušali v opoziciji te zadeve spraviti v proračun, pa za to ni bilo posluha? Sedaj ne vem, kakšen je dejanski razlog. Ali nevednost ali neko nerazumno maščevanje oziroma ni predlog prišel s prave strani? Druga stvar. Pregrade, fizične pregrade. To gre za zadeve, ki jih imamo tukaj v Državnem zboru po restavraciji, po pisarnah in tako naprej, teh stvari niste zagotovili v šolah. Največji problem je pa ta, da pri usklajevanju ukrepov niste sodelovali s šolsko stroko. Vse se je in se še vedno izvaja stihijsko in ko nekaj dni, dober teden pred začetkom letošnjega šolskega leta vas ni bilo, ste bili izgubljeni v vesolju, šolska stroka pa ni vedela, kako, na kakšen način začeti pouk, niste znali odgovoriti niti na to, ali se bo pouk začel ali ne. In potem ko smo pač videli, da stvari res peljejo v napačno smer, smo se odločili za vložitev ponovne interpelacije. Sedaj je od tega že nekaj mesecev. veste, kaj vam povem? Da v vsem tem času od vložitve do danes bi lahko vložili vsaj še pet interpelacij, zaradi vsega slabega, kar se je dogajalo oziroma predvsem, kar se z vaše strani ni dogajalo na Ministrstvu za izobraževanje. potem poslušamo tukaj na veliko predstavnike SDS in vas, kako se usklajujete z zainteresirano javnostjo, s sindikati, šolniki, da se sicer ne morete z vsakim učiteljem, ravnateljem posebej, da se dobivate z ravnateljskimi društvi in tako naprej. Ja, očitno res živimo v dveh vzporednih svetovih! To je tako, kot če bi poslušal Novo24TV ali pa, če bi poslušal predstavnike Vlade, ko smo govorili o energetski revščini, o tem, da bodo ljudje zmrzovali čez zimo, da jim pomagajte, oni pa so govorili – tudi vaš kolega minister, predsednik o tem, da saj ni nič hudega, da se stvari spremljajo, ampak ko bo čas, bomo pa intervenirali. Očitno res živimo v vzporednih svetovih. Vi in vaši poslanci, gospa Škrinjar na primer, govorite o tem, kako dialog poteka super, vsi pa kričijo, vsa strokovna javnost, da dialoga ni. S SVIZ-om, gospa ministrica, se še niste sestali. Ali to ne drži? To govori predsednik Branimir Štrukelj oziroma generalni sekretar. Ne vem, kje je ta dialog potem, s kom je ta dialog. Mogoče so neki novi sindikati vzpostavljeni, kot Nova univerza, pač novi sindikati, Nova24TV in tako naprej. Tako, da situacije je zelo, zelo slaba, ne dobra. Zelo, zelo slaba. In zdaj pred nekaj dnevi smo bili spet priče, ko so se spet odloki spreminjali čez noč glede samotestiranja v šolah. Pa lepo prosim, ne narobe razumeti. Socialni demokrati nimamo nič proti ukrepom, ki ščitijo varnost učenk in učencev, Socialni demokrati pozivamo tudi k cepljenju. Ampak problem je v tem, da vi z vašo zmedenostjo, s stihijo vi spodbujate k temu, da se državljanke in državljani ne držijo ukrepov in da imamo eno najnižjih precepljenosti družbe v Evropi in v svetu. In kaj je posledica tega? O tem sem že prej govoril, raje ne bi ponavljal, včeraj smo presegli 5 tisoč žrtev koronavirusa. Hočem povedati to, da ste zdaj pred nekaj dnevi spet pokazali, kako se ne znate pogovarjati in posvetovati s strokovno javnostjo na področju šolstva. sem, da če bi se skupaj usedli, skupaj NIJZ, šolniki in vi, če pač ne bi bili v tujini na nekem, pravite, zelo pomembnem srečanju, da bi se zadeve dalo govoriti. In na srečo se je potem tudi zaradi velikega angažmaja šolnikov zadeva dobro izpeljala, pa je to testiranje nekako steklo, razen redkih izjem so zadeve dobro zalaufale, ampak tukaj gre zahvala šolnikom in šolnicam. Bi pa rad pokazal, tudi jaz sem oče drugošolca, poglejte, da boste samo razumeli, za kaj gre. Zakaj smo v opoziciji jezni in še marsikdo od državljank in državljanov? Zadnjo okrožnico ene izmed šol v Ljubljani, kamor hodi moj sin, so iz ministrstva dobili tukaj je napisano, da bom točno povedal – 16.53 zvečer, dan pred začetkom izvajanja novih ukrepov, se pravi samotestiranja v šolah. In se vam potem zdi čudno, da so starši zmedeni, da so starši zmedeni in da mogoče zaradi te zmede celo škodujejo svojim otrokom. Ampak meni se ne zdi to popolnoma nič čudno. A veste. In da ne govorim o tem, da so vas šolniki velikokrat, velikokrat ravnatelji, celo aktiv ljubljanskih ravnateljev vas je pozival in prosil, sestanimo se. Potem ste se celo baje sestali in tudi obljubili, da boste za prvo triado vendarle ukinili to samotestiranje v šolah in omogočili samotestiranje doma, ki bilo sicer po mojem mnenju tudi celo bolj varno, ampak se nočem spuščati v strokovne ukrepe. Ampak verjetno bi bilo bolj varno, če bi se izločili okuženi izven šolskega prostora. Ampak kot rečeno, to je stvar stroke, to je stvar dogovora, ki bi ga bilo treba sprejeti preko dialoga med vami, gospa ministrica, šolsko strokovno javnostjo in strokovnjaki s področja zdravstva, se pravi NIJZ-ja. Celo županu Mestne občine Ljubljana ste obljubili, da boste pač uslišali to prošnjo vseh ljubljanskih šolnikov in da bo vendarle vsaj začasno za prvo triado uveden nek drugačen sistem testiranja. Ampak razumemo, kako to gre. Potem greste do šefa, moškega, in šef – moški – pove, kako se naredi in je zadeva zaključena. In ne morete … Pač, saj tišina potem vse pove. Institucionaliziran molk na nek način bi temu rekel. Tako, gospa ministrica, ta del je zelo zelo problematičen, ta del nesodelovanja z deležniki, neposlušanja, odsotnosti, vaše absolutne odsotnosti, ni vas nikjer, kjer bi morali biti. Tako rekoč lahko ponovim stavek, ki smo ga uporabili že v prejšnji interpelaciji pač, zdi se, kot da od tistega marca, ko sta Slovenijo dve epidemiji zajeli, nimamo več ministrice za izobraževanje. In to je zelo zelo žalostno. Ni pa edino področje pač problem ali to spopadanje z epidemijo, pa vaše nesodelovanje s stroko. Včeraj smo bili iz medijev obveščeni, jaz sem sicer mislil, da gre za satirično novico, da je Vlada zvečer spet mimo neke širše javne razprave sprejela sklep o razpisu koncesij za zasebne visokošolske zavode. tisti, ki ne veste, zadnje koncesije so bile razpisane v prvi Janševi vladi, potem je skušala sicer tudi druga Janševa vlada to narediti, pa je Računsko sodišče dalo stališče, mnenje, da dokler se zakonsko ne uredijo pogoji in tudi bolj jasno določijo kriteriji za dodelitev teh koncesij, da je zadeva hudo hudo sporna. Pozvalo je ministrstvo, da najprej popravi pogoje, potem pa se šele lahko na novo razpisuje koncesije. No, ampak, ko smo bolj natančno pogledali, za kakšne koncesije gre, za kakšne programe, je povsem jasno, iz vesolja se da videti, da gre tukaj za močan sum korupcijskih tveganj. Namreč, razpisujete programe za fakultete, kjer so prijavitelji oziroma ustrezajo pogojem izključno ljudje blizu vlade oziroma blizu največje stranke, vladne stranke SDS in Janeza Janše. Tukaj konkretno lahko povem, gre za fakulteto gospoda Rončevića za novinarstvo in medije, ki izvaja identičen program kot javna Fakulteta za družbene vede in kjer naj bi bilo po poročanju strokovnjakov dovolj prostih mest, ampak vi ste, na primer, razpisali koncesijo za ta program, ki jo lahko dobi samo Rončević in nihče drug, ker drugih takih ni. In ne samo to! Najprej ste imeli za prvo stopnjo nekaj več mest, za drugo nekaj manj, potem pa je državni sekretar, gospod Slavinec, ki tudi tukaj sedi, po intervenciji – zdaj točno, kaj je bilo, ne vem, boste povedali –, prečrtal pač dokument s številom 30 in ga popravil na 60. Zdaj lahko, da se glede številk motim, ampak pač podvojil je število mest še na drugi stopnji. zdravstva, razpis programa za zdravstvo, ki ga sicer izvajajo na javnih fakultetah, ampak izvaja ga pa tudi šola Ludvika Toplaka, zopet prijatelja in velikega podpornika stranke SDS in SLS, ki se itak bolj kot ne povezujejo. kljub temu da je mest na javnih fakultetah dovolj, bo očitno še on dobil sredstva za izvajanje programa, ki ga bo financirala država; in to za neomejen čas. Ker eden izmed očitkov Računskega sodišča je bil ravno ta, da je treba določiti, poleg kriterijev tudi jasno določiti omejitev, do kdaj koncesija traja. Pač te stvari niso jasno določene. In poglejte, gospa Simona Kustec, glede na to, da ste to naredili en dan pred interpelacijo, sta tukaj dve možni razlagi. Prva je ta, da ste si hoteli s tem kupiti pač glasove največje stranke SDS, druga pa je ta, da si očitno že postiljate pot naprej po koncu, skorajšnjem koncu, bom temu rekel, ministrskega mandata. Namreč, verjamem, da po vsem tem, kar ste naredili »za javno šolstvo in javno in javno visoko šolstvo«, boste zelo zelo težko verjetno sobivali s sodelavci na Fakulteti za družbene vede. Tako smo glede tega vprašanja danes zjutraj vložili pobudo Komisiji za preprečevanje korupcije, da preveri morebitne sume korupcijskih tveganj glede tega. Bi pa prosil, gospa ministrica, da kar konkretno tudi na to zadevo, ki se na nek način posredno dotika interpelacije, absolutno odzovete. Kot vemo, ni to prvi tak primer bombončkov oziroma daril za zasebnike. Enako ste naredili v enem od PKP-jev, ko naj bi v imenu pomoči prestajanja problemov epidemije dali sredstva oziroma omogočili brez podaljšanja akreditacij financiranje Jambrekovi univerzi še za eno leto, kar je celo Ustavno sodišče ocenilo, da je absolutno nesprejemljivo. Imate tudi čas za različne ideološke vložke, bi temu rekel, na primer, program Teologija je en od pomembnejših, ga posebno financirate kot poseben program. Novi24TV ste omogočili aprila letos, da po šolah promovira nek svoj kviz, kjer prikazuje svojo verzijo zgodovinske resnice in zgodovinskih dogajanj izpred 30 let in tako naprej. Po drugi strani pa očitno ne veste niti, koliko zaposlenih imate na svojem ministrstvu. Namreč, prej ste operirali z neko številko, da s 700 sodelavci skupaj rešujete slovenski šolski in ukrepate za varnost tako naprej. Naj vam povem, da jih je zaposlenih na ministrstvu 300, če pa še javne zavode štejete zraven, pa nekaj čez 500. Skratka, en kup stvari smo izpostavili, za katere smo pričakovali, da bomo dobili tudi odgovore, pa nismo dobili niti enega odgovora, razen, da ste se skušali narediti žrtev in prikazati, kako vas demokratična opozicija napada zato, ker ste ženska. Absurden argument, veste. Absurden argument! Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Se bom pa zagotovo še odzval.

nekaj trditev, ker niso bili toliko odgovori s strani ministrice, nekaj trditev iz tega uvodnega odgovora. Prvo ključno vprašanje: Kje ste? Ministrica je rekla, da naj se ne sprašujemo, kje bo v naslednjih tednih, ker gre spet nekam. Saj mi se ne sprašujemo, kje se ne nahaja ministrica, ampak to je ravno problem, da se nahaja povsod, samo tam, kjer bi morala biti, Še enkrat, ko so potekale priprave za začetek letošnjega šolskega leta, je bila ministrica raje v Tokiu kot v Sloveniji, da bi usklajevala stvari. Potem so ravnatelji še konec avgusta čakali na ustrezna navodila pa modele, in še to zaman. So prišli tik pred zdajci, zato da so lahko zagnali novo šolsko leto. Enaka situacija je bila zdaj pred uvedbo tega samotestiranja. Ministrica v času, ki je bilo očitno zelo kritično glede na to, da smo, da je ta vlada toliko zafurala situacijo, da je relativno visoko število ljudi, ki ne zaupa ukrepom, ne zaupa znanosti in ne zaupa priporočilom stroke, je bilo seveda pričakovano, da bodo tudi ob omembi samotestiranja učencev v šolah v bistvu nek upor, odpor, ki je na žalost sedaj razumljiv zaradi tega, ker se že eno leto in pol Vlada bolj kot ne trudi, da bi ljudi odvračala od zaščitnih in preventivnih ukrepov glede covida, kot pa, da jih spodbujala k temu, da jih upoštevajo. V tem primeru je spet bila nekje v tujini, v Parizu, namesto da bi se skušala z ravnatelji, ravnateljicami in ostalimi pogovoriti, pogovarjati, ne jih samo poslušati ali pa gledati, se pogovarjati z njimi in ugotoviti, kaj bi bile bolj smotrne rešitve ali če so sploh potrebne. Problem tudi pri vseh teh zadevah je to, na kakšen način se Vlada tega loteva. Mislim, glede tega samotestiranja pa spremembe tipologije mask, ki so dovoljene v šolah. Jaz sem spremljal tisto tiskovno konferenco ministra za zdravje. Mislim, da je bila najprej napovedala ob sedmih zvečer, v petek, zgodila se je nekje okoli desetih, pol enajstih, in takrat so šle potem tudi te informacije naprej. Se pravi, vi ste, recimo, otrokom zapovedali nošnjo kirurških ali pa FF52 mask, to že naslednji ponedeljek. Potem smo prišli spet v situacijo, kjer nihče ni dobil teh mask, ker so bile ali razprodane ali pa ker so imeli smo en delovni dan vmes, da bi lahko šli te maske kupit in potem je prišlo navodilo, ne, saj je v redu, ta teden dajte še uporabljati tiste iz blaga in tako naprej. In to so stvari, ki vnašajo zmedo. Saj ni problem, valjda, nosimo vsi kirurške maske ali pa FFP2 meske in če to pomaga, bomo pomagali. Ampak način, kako vi postopate s tem zadevam, da sredi noči sprejmete nek odlok, ki začne veljati naslednji dan – mislim, to ne more funkcionirati v nobenem primeru. Podobno je bilo s tistimi okrožnicami prej in tako naprej. Kot je Marko že povedal, mi smo dobili od šole tri različne, štiri različne okrožnice v štirih dneh. Potem prihajajo dodatne okrožnice s strani glasbenih šol. Potem imajo evidenčne liste, ki jih morajo izpolnjevati in tako naprej. In to se vse zgodi v roku par dni, pač noben od teh ukrepov ni premišljen, ni usklajen s celotno realnostjo šolskega prostora. Če bi vi poslušali ljudi, ki učence učijo, ki učitelje vodijo in organizirajo izobraževanje v osnovnih šolah, bi verjetno veliko tega lahko bilo privarčevanega in tudi veliko manj slabe volje bi bilo. S temi stvarmi, ki jih počnete na tak način, pa nastaja totalen kaos. Kot jaz razumem, je to bila tudi bila tudi ena od zahtev prejšnjega, bivšega direktorja Direktorata za osnovno šolstvo. Se pravi, da so vse okrožnice, vsa navodila, ki prihajajo iz ministrstva, natančna, filigranska, zelo utemeljena in določena. Kaj se je zgodilo s tem direktorjem direktorata? Odšel je. In ga je zamenjala neka druga oseba, katere kompetence so vprašljive, so pa politične povezave dosti bolj primerne. Kar se tiče tistih odgovorov … Oziroma ministrica pravi kopici tabel grafov, številk in tako naprej jim pravi odgovori … Ampak poglejte, te številke same po sebi ne pomenijo nič. Govoriti o številu nakupljenih računalnikov, o investicijah v šolah, o številu sestankov, kot sem rekel že uvodoma v tem odgovoru na interpelacijo, je pet, šest strani excelove tabele in evidence, koliko sestankov se je zgodilo. Ključno vprašanje je, kaj je od teh sestankov prišlo ven. Če bi bili ti sestanki učinkoviti, če bi dejansko bili konstruktivni, če bi se odvijal nek dialog na teh sestankih, bi verjetno imeli tudi drugačne izkupičke, drugačne rezultate. Ta seznam na šestih straneh, razvrščen kronološko po sestankih, ki so se odvijali na Ministrstvu za izobraževanje, govori o tem, da so bili očitno jaz predpostavljam – brez zveze. Ker če ne, ne bi imeli vsakič po vsakršnem večjem sestanku ali pa večji situaciji na področju šolstva odzive s strani udeleženih v šolskem sistemu, ki gre nekako tako: »Niti enega konkretnega odgovora nismo dobili. Izvedeli nismo ničesar. Toliko blefa, kot ga je sedaj na našem ministrstvu, ga še ni bilo.« In tako naprej. Ves čas poslušamo, da imamo trenutno na ministrstvu enega najslabših vodstev, da stvari skupaj na nek način še drži »Middle management« oziroma uradništvo, ki je na ministrstvu že leta in leta in da je pač to totalna katastrofa. In tu je ta kognitivna disonanca. Na eni strani, in to sem že v eni drugi razpravi, ko se je tam branil gospod Kangler, razlagal, da v bistvu ste v tej vladi popolnoma izgubili stik z realnostjo. Vi ste si naslikali v svojem slonokoščenem stolpu neko podobno idiličnega idealnega sveta, kjer vse štima, ker je pač predsednik Vlade najboljši in vsi mu sledite in ocenjujete, da je to najboljše. Po drugi strani pa ne znate pogledati skozi okno tega slonokoščenega stolpa, ker jih seveda nima. Ampak zunaj, če bi stopili ven, bi videli, kaj se dogaja; bi videli, kakšno je dejansko stanje med ljudmi in kateri so njihovi konkretni problemi in težave. Tudi v šolah. Če bi prisluhnili SVIZ-u, ki že eno leto in pol teži, da ustanovite neko skupino, na kateri bi se koordiniralo vse ukrepe, bi bile stvari boljše. Če bi poslušali ravnatelje ob določenih zadevah in skušali priti na nek skupni imenovalec. Ne pravim, da so vse zahteve ravnateljev verjetno dobre ali izvedljive, ampak nekaj znanja in veščin verjetno imajo, ki bi jih bilo vredno poslušati, bi tudi bile situacije boljše in tako naprej. In potem ne bi se znašali v teh situacijah, v katerih smo in ki smo jih primorani že drugič vpisati v to interpelacijo. Poudarjam pa še enkrat, da nismo samo v grozni levi opoziciji tisti, ki na te stvari opozarjamo, ampak imate celo šolsko polje, ki na te stvari opozarja, če izključimo zdaj v tem trenutku ravnatelje, učitelje in tako naprej, imate ljudi, ki se ukvarjajo s pedagogiko, z izobraževanjem in tako naprej, ki izpostavljajo določene probleme na tem področju. Tako jaz nikoli ne morem pristati na to, da gre tukaj za neko golo politično vprašanje, ampak moramo govoriti o konkretnih problemih, ki se odvijajo na ministrstvu, in ti konkretni problemi niso izključno politično naravnani; v določenem delu so, tako kot je Marko povedal – se pravi pri kadrovanjih, pri favoriziranju z določenimi strankami povezanimi institucijami in ljudmi –, imate pa en del tega resorja, ki je zanemarjen. In to je ključno problem in to je tisto, kar izpostavljamo v interpelaciji. Ne da to dela ta opcija, da to dela točno ta oseba ali točno ta ministrica, ampak njena nesposobnost. To je problem, ne pa napačna stran v tem parlamentu ali pa napačna stran v politiki. Toliko glede teh številk, ki same po sebi ne povedo ničesar. Bi pa potrebovali in tu pozivam, ker se tudi večkrat v tem odgovoru na interpelacijo pojavijo trditve, da se je je skozi epidemijo šlo z nekim obvladovanjem, da so stvari pod nadzorom in da obstajajo tudi priložnosti za razvoj, se pravi, da smo se iz Jaz bi pričakoval konkretne študije in analize o izobraževalnih mankih, ki so se zgodili, pa bi rad videl te številke, o doseganju učnih ciljev, o osipu, o duševnem stanju otrok, o poglabljanju neenakost in tako naprej. To so številke, o katerih bi se morali pogovarjali, in to so grafi, ki bi jih morali gledati na tisti tabli, ne o številu sestankov, pa o tem, kako epidemija poteka od njenega začetka. Ker te številke bi bile potem podlaga za pripravo načrta kompenzacije teh mankov. Takšen načrt lahko nastane zgolj na podlagi neke podpore s strani pedagoške stroke, kadrovske in finančne podpore s strani ministrstva. To bi pričakovali kot minimum po prvi izkušnji s tem, kakšen vpliv ima epidemija na šolstvo. Ena trditev še. Politika nima prostora v šolah. Okej. Okej. Na to stvar lahko gledamo na različne načine, jaz jo bom čisto zbanaliziral. Se strinjam, zato se o interpelaciji pogovarjamo v Državnem zboru, ne v kakšni osnovni ali pa srednji šoli, je pa ta izjava poponoma odmaknjena spet od realnosti. Šola je mesto, kjer ima politika nek določen vpliv. Vemo, da država vpliva na to, kaj se v šolah dogaja tako ali drugače in ti pritiski na šoli se s strani politike odvijajo tudi na druge načine, od zunaj, če lahko rečemo, ne z mesta, iz javljanja države, ampak prek drugih obvodov. To spet govorim o tem, kako ta vlada močno pritiska ne samo na javno osnovno šolstvo, ampak močno tudi na javno visokošolsko izobraževanje. tu spet mogoče samo vprašanje in tu bi res želel odgovor na to. Če politika nima kaj iskati v šolah, me zanima, zakaj se ministrstvo uradno ni opredelilo do predloga Slovenske demokratske stranke sprememb ZOFVI-ja, kjer se povečuje vpliv predstavnikov ustanoviteljev v svetih zavodov, tako da bi v bistvu imeli predstavniki politike, ravno politike, največji vpliv in se jemlje predstavništvo v svetih zavodov zaposlenim. To je nekoč, mislim, da je bilo ravno na prejšnji vaši interpelaciji, gospa Škrinjar, napovedala, da se bodo lotili SVIZ-a, da se bodo lotili učiteljev in da bodo odšli spremeniti svete zavodov. Če to ni eminenten vdor politike v nek organ na neki javni osnovni šoli ali pa dijaškem domu in tako naprej, ki predstavlja ravno avtonomijo tega področja, ki predstavlja telo, ki, recimo, imenuje ravnatelje in tako naprej, potem pa ne vem, kaj bi bilo bolj eminenten vdor politike v šolstvo. Tu bi res rad slišal opredelitev ministrstva, glede na to, da uradnega mnenja Vlada ni dala k temu zakonu, ni ji ga treba, je pa zelo nenavadno, da ga ne. Na samem odboru, ko se je ta zakon obravnaval, pa je bilo slišati nekaj drugih signalov. Kot zadnje v tej začetni fazi, še enkrat, glede te končne obrambe ministrice. Res ne bi želel, nočem, da se izrablja boj za pravice žensk in tako pomembna tema, kot je spolna neenakost v družbi, za nek patetičen poskus obrambe, ki je na koncu izveden na to, kakšne kromosome imamo. To je preveč pomembna tema v tej državi, še vedno, na žalost in bo morala ostati, in ima prostor za debato nekje drugje, ne ob tej interpelaciji. To, kar je ključna težava in vprašanja, ki jih odpiramo s to interpelacijo, pa nimajo nobene zveze z spolom. Lahko bi se minister ali ministrica, ki bi na enak način deloval, kot deluje ministrica Kustec, bil moški, lahko bi se sama identificirala takšna oseba za katero drugo družbeno obliko spolov – nima veze. Tisto, še enkrat poudarjam, kar je ključ, je to, da se dela škoda na področju izobraževanja, na področju športa in tako naprej in ta škoda nima nobene zveze s spolom osebe, ki zaseda mesto, trenutno mesto ministra za izobraževanje oziroma ministrice za izobraževanje. Tu vidimo še en močan vpliv te logike te vlade, ki vsako kritiko obrne v neko samoobrambo in dajanje v vloge žrtve. Potem, ker je bilo seveda še veliko razburjenja glede trditve o zaprtju šol. Ko gledamo podatke za Evropsko unijo. Imate na spletni strani Unesca – zdaj imam kratek Branko Grims moment –, imate skupno trajanje zaprtja šol, na podatkih spletne strani Unesca. S temno modro, ne vidi se najboljše, ker ni dovolj velika slika, imate obarvane nekatere države, med njimi je tudi Slovenija. S temno modro so obarvane države, ki so bile imele zaprte šole več kot 41 tednov. Če greste potem, na računalniku to deluje bolje, z miškinim kazalcem na Slovenijo, boste dobili podatek, da so bile šole skupno zaprte 47 tednov. In to je največ v Evropski uniji v tem obdobju. Seveda, odvisno je, katere podatke se gre gledat. Ministrica v odgovoru navaja podatke iz baze Our World in Data; ampak, tudi če gremo približno iz nekega drugega časovnega obdobja, tudi če gremo približno poenotit te podatke, dejstvo ostaja, da je bila Slovenija med državami, ki je imela najdlje časa zaprte šole. Kot smo že slišali večkrat, zapirale so se prve, odpirale so se zadnje, medtem ko je gospod Počivalšek, recimo, sendviče jedel v Prlekiji. In to je absurd in to je problem, da minister za izobraževanje ni sposoben se zavzeti za svoje področje. To, glede tega. Na koncu pa še druge stvari, ki seveda kažejo na to, da imamo resne težave. Danes, če vzamete dva časopisa z današnjim datumom v roke, imate na eni strani, kot smo že slišali, javni denar zasebnim fakultetam, zgodba okoli tega, kako se je včeraj na seji Vlade sprejel razpis za dajanja koncesij zasebnim zavodom, visokošolskim, ki so, glejte zlomka, ravno tisti zasebni visokošolski zavodi, ki so povezani s stranko SDS. Druga stvar, Državna komisija za splošno maturo, kako janšolog postane predsednik komisije. Trenutna predsednica oziroma zdaj ni več trenutna, trenutna predsednica komisije gre v penzijo, isti trenutek pride pismo iz mariborske univerze, kjer je bila zaposlena, da jo je treba umakniti iz komisije, ker pač ni več tam zaposlena, potem je nek krajši pingpong s komisijo, ki pravi, da sicer to ne drži, ker je obdržala naziv docentke, in da bo ostala. In potem, kaj se zgodi? Ministrstvo gre spremenit za nazaj sklep, ki ga je sprejelo prejšnje ministrstvo leta 2020, in zamenja imeni. Pač gospo, ki jo želijo zdaj razrešiti oziroma vreči ven iz Državne komisije za splošno maturo, zamenjajo z nekim drugim človekom, ki da je bolj primeren za to funkcijo. Kdo je ta človek? Človek, ki je mentoriral 20 diplom in doktorskih nalog na temo lika in dela Janeza Janše. Mislim! Mi smo nori, jaz ne vem, kaj se dogaja! In to so situacije, ki so problematične v tej državi. In simptom, simptomatično je, da se take stvari dogajajo na Ministrstvu za izobraževanje in da se ministrica dela, kot da se nič ne dogaja, kot da je to vse okej. Na to, mislim, da moramo danes, ne samo mi kot poslanci, ki nam pač po ustavi odgovarjate tukaj v Državnem zboru, ampak mislim, da si tudi slovenska javnost zasluži odgovore na ta vprašanja in na te dileme, ker po moje, če je, sicer je večina ministrov v tej vladi z zelo negativnim mnenjem v javnosti, ampak če je kateri od ministrov ali ministric v tej vladi, ki lahko poenoti narod v eni točki, in to je sicer v nestrinjanju do njihovega dela, je to ravno ministrica za izobraževanje.

temu, da se bomo vračali do določenih temeljnih vprašanj, ki so bila izpostavljena na začetku predstavitev mnenj in so seveda vezana na vsebino interpelacije, bom dala ta pojasnila. Ugotavljam, da je bilo pa kar veliko vsebin, ki so zdaj odprte, pa ne sodijo v vsebino same interpelacije. Tako vam svetujem, mehanizme več kot poznate, na kakšen način tudi lahko pridobite odgovore na vsa ostala številna vprašanja, ki jih niste izpostavili v vsebini same interpelacije. Prvo vprašanje, ki je bilo odprto in še potrebuje pojasnilo očitno, je, na kakšen način se je komuniciralo in sodelovalo pred samim začetkom novega šolskega leta. Najprej naj spomnim, da sem sama osebno takoj na zadnji dan prejšnjega šolskega leta, ko so se začele počitnice, nagovorila otroke in bila tudi prisotna v medijih z informacijo, da naj si odpočijejo, da naj lepo preživijo počitnice, da v tem vmesnem času pa bomo mi tudi opravili svoje domače delo, zato da se bodo lahko varno zanesljivo vrnili nazaj v šolske klopi 1. septembra in to po modelu B. To je preverljivo dejstvo. Kamorkoli boste šli pogledat, boste te pisne ali pa video zapise tudi našli. In kaj se je potem res vmes dogajalo? Mimogrede, sama sem imela v tem času štiri dni letnega dopusta med samim poletjem. Kaj se je v tem vmesnem času dogajalo? Pod koordinacijskim vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, njihovega se je skupaj v sodelovanju seveda z nami in z NIJZ ter skupinami ravnateljic in ravnateljev za posamezne resorje pripravljalo tole publikacijo. Zanjo smo tudi prav tako takrat napovedali, da bo osvežena, da bo v njej predvsem veliko tistega najboljšega dobrega in uporabnega iz izkušnje, ki smo jo imeli s samim izvajanjem publikacije, tiste modre publikacije, ki je veljala za prejšnje šolsko leto, in da bo seveda tudi samo ogrodje izvajanja pouka, dokler bo korona 19 z nami, tudi ostalo na teh osnovah. Torej, da ne bo nikakršnih dramatičnih sprememb, ampak da bodo, kot rečeno, samo še tiste pozitivne osvežitve, tisto, kar se je dobrega izkazalo. V tej publikaciji, tako kot tudi v samem procesu priprave, ki je potekal od konec meseca junija pa do prve polovice meseca avgusta, so sodelovali – tudi navedeni so tu, še preden se začne kazalo, poimensko – ravnateljice in ravnatelji kot reprezentativni predstavniki iz ravnateljskih vrst, ki so potem vsak na svojem resorju nekako usmerjali tudi po tej strokovni plati plati smernice na podlagi vseh izkušenj, kot rečeno, prejšnjega leta. Torej, ravnatelji osnovnih šol, ravnatelji srednjih šol, ravnatelji dijaških domov, ravnatelji osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov, ravnatelji vrtec, ravnatelji glasbenih šol in – kot rečeno tudi, ker pač gre za specifično obdobje, povezano z virusom – tudi predstavniki stroke s področja NIJZ. Prav tako so v publikaciji, če ste bili pozorni, objavljeni tudi strokovni prispevki, posebej fokusirani na ta vidik psihosocialnega stanja in pa pristopa pri poučevanju. Ko je bilo to delo pri kraju, smo ga seveda tudi takrat v tistem času, to je bil začetek avgusta, ponovno preverili in skoordinirali na AVK sestankih, na katerih smo se tudi dogovorili, da takoj po tistem, ko se ravnatelji vrnejo s svojega zasluženega letnega dopusta, organiziramo posebna srečanja. Bila je prošnja podana, da bi bila ta srečanja organizirana na način, da bi lahko imeli prav vsi ravnatelji priložnost in možnost sodelovati na teh srečanjih in da to naredimo. Bilo je rečeno, seveda po 15. 8., ko se vrnejo z dopusta. Naj povem, da so se ravno takrat v tistih dneh, ko smo ta dogovor dokončno sklenili, večinoma predstavniki ravnateljic in ravnateljev oglašali iz morskih krajev. Tako da so prekinili svoj letni dopust, na katerem so očitno še bili v času, ko je delo potekalo tudi v sodelovanju, kot rečeno, z njimi. Potem pa seveda je sledil sklic tega sestanka, AVK sestanka, na katerem smo, kot rečeno, sklicali posebej vse ravnatelje osnovnih šol, vse ravnatelje vrtec in vse ravnatelje srednjih šol. Sama osebno sem ta sklic naredila in tudi podpisala v četrtek, se še zelo dobro spomnim tega, kot da je bilo včeraj, v petek sem pa dobila simptome covida. To je bil edini razlog, zakaj na tem sestanku nisem mogla biti prisotna, ker sem bila tako bolna, da v tistih prvih dnevih nisem bila zmožna niti vstati iz postelje. Če sem kriva za to, razumem, na vaši strani, vendar še enkrat pojasnilo: fizično pa to ni bilo možno. Imam pa močno ekipo, s katero ves čas skupaj delamo na ministrstvu in je bila enakovredno kompetentna, da je te sestanke izpeljala: državni sekretar Orehovec, pristojen za resorje na področju predšolske vzgoje, osnovne šole, srednje šole, glasbenih šol, izobraževanja odraslih, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, in državni sekretar Slavinec za področje visokega šolstva. In stvari so tekle. Dialog je bil ves čas prisoten. To, kar se je zgodilo prvič zanesljivo v zgodovini slovenskega izobraževalnega sistema, mislim pa, da tudi na sploh, smo bili zmožni s pomočjo AVK tehnologije v resnici imeti sestanke s prav vsemi predstavniki, posameznicami in posamezniki, ki so želeli se tega sestanka udeležiti. To smo potem ponavljali še naprej. Takoj, ko sem ozdravela, smo takšne AVK sestanke nadaljevali, zadnjega smo imeli prejšnji teden. In vmes tudi še sestanke, ki jih, kot rečeno, enakovredno, kompetentno in z vsemi mojimi pooblastili vodita lahko tudi državna sekretarja, direktorji pristojnih direktoratov ali tudi vodje sektorjev, ker gre za ljudi, ki operativno, strokovno vsakodnevno delajo na teh vsebinah. Tisto, kar želim v zvezi s tem povedati. Zadnji AVK, ki smo ga imeli s predstavniki ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol, preko 800 vključenih posameznic in posameznikov je bilo na tem sestanku. Vsakdo, ki je želel konstruktivno in z dialoško kulturo priti do besede, je imel možnost, imel možnost postaviti vprašanja na temo, na katero je bil sklican sestanek. Okrog 400 je bilo takšnih udeleženk in udeležencev na srečanju ravnateljev srednjih šol in čez 500 na srečanju udeleženk in udeležencev, ravnateljev, ravnateljic vrtcev. O vsem tem se vodijo zapisniki, o vseh vsebinah in samih kontekstih, to je možno kadarkoli Zraven so vredno povabljeni tudi predstavniki sindikatov in v primeru osnovnih šol tudi predstavniki staršev. In to je sedaj nek nov način, nov pristop, ki smo ga uvedli v komunikaciji in posebej v teh zelo zelo zahtevnih časih ocenjujem, da je to potreben in zelo pozitiven ukrep in pristop. Prav danes smo ponovno to AVK srečanje naredili z ravnatelji srednjih šol, zdaj verjetno ravno v tem času poteka. V sredo imamo pa ponovno sklican tudi AVK sestanek z ravnateljicami in ravnatelji osnovnih šol. Na zelo operativni ravni, kjer je sedaj osrednja tema seveda izkušnje, odprta vprašanja, pojasnila, povezana s sedanjim izvajanjem aktualnih ukrepov iz aktualnega odloka. Tam dobimo številne pobude, številne tudi prošnje, ki jih seveda potem tudi prenesemo kot resorni predstavniki do posvetovalne skupine in naprej do Vlade. In skozi dialog in pa ob spoštovanju in upoštevanju zdravstvene in epidemiološke stroke in pa njihove ocene stanja razmer potem sprejemamo skupne odločitve. To je način, kot rečeno, ki je vzpostavljen, ki dobro funkcionira in ga bomo kot takšnega tudi še naprej izvajali.

kakšna možnost, da mi date na velik zaslon tole? A lahko diaprojekcijo tamle nekdo To je to vprašanje, ki vas je še zanimalo, v zvezi s komunikacijo. Poleg, ste rekli, okrožnic in vseh drugih vsebin, za katere, če sem prav razumela, ste se seznanili tudi iz prilog. Ukrepi v času epidemije covid-19. za vsega skupaj, zaenkrat je bilo do konca oktobra 2021 samo za covid ukrepe na področju vzgoje in izobraževanja oziroma našega resorja namenjenih 133,4 milijone evrov. Če gremo po posameznih ukrepih, boste videli, da je bilo največ sredstev namenjenih za vrtce, skoraj 50 milijonov evrov, za področje visokega šolstva, kamor spadajo tudi enkratni solidarnostni dodatki za študente, 24,5 milijonov, za področje srednjega šolstva je bilo izplačanih 18,3 milijone evrov, za osnovne šole 13,9 milijonov evrov, za zavode s posebnimi potrebami 9,3 milijone evrov, za študentske domove 2,9 milijonov evrov in za dijaške domove po 5,8 milijonov evrov. Če vas bodo zanimale še natančnejše specifikacije za kaj konkretno, seveda vam bom tudi to razložila, sicer pa to lahko tudi vidite potem v tabelah, ki sledijo. Ne vem, če imamo možnost, da tudi poslancem damo dostop do tega powerpointa. Bi to kar prosila in predlagala, če je možno to preko sistema narediti, državnozborskega – hvala lepa –, da lahko tudi do tega dostopate in si to natančno pogledate. Kot vidite, več ali manj izpostavljamo ukrepe, povezane z dodatki k plači, izpadom plačil staršev za vrtce, zaščitna opremo, to, kar vas je prav posebej zanimalo, potem izpadi nejavnih virov za zavode s področja srednjega šolstva, pa za izpad prihodkov za dijaške domove, IKT oprema, izpad, izvajanja drugih javnih storitev in tako dalje. Posebno vprašanje je bilo povezano tudi z vprašanjem glede sredstev za zaščitno opremo, namenjenih tudi napravam za čiščenje zraka. Ministrstvo, kot rečeno, v sklopu teh ukrepov zagotavlja sredstva za nakup zaščitne opreme izvajalcem s področja vzgoje, izobraževanja in znanosti že ves čas. Zavodi lahko ta sredstva namenijo tudi za nakup naprav za čiščenje zraka z namenom preprečevanja okužb z virusom covid-19, seveda če se za to odločijo. Do sedaj je bilo za te namene izplačanih 11,1 milijonov evrov. Po podatkih, ki sem jih pridobila, šole teh sredstev zaenkrat še niso izkoristile do popolnosti. Bi pa ob tem tudi posebej izpostavila tudi v povezavi s temi sofinanciranji investicij velikih po celi državi, da ne samo povečujemo ta sredstva, ampak da v teh prenovah in novogradnjah šolskih, vrtčevskih stavb, ki so sofinancirane iz državnega proračuna, so seveda vse te stavbe tudi projektirane po vseh sodobnih standardih gradnje, kar pomeni, da je tudi skrb za zagotovitev ustreznega sistema prezračevanja sestavni del takšnih investicij v vrtčevske oziroma šolske stavbe. Kar se tiče skrbi in pozornosti za duševno zdravje. Vsebine pomembne za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja, tako kot so bile prepoznane in tudi v tej povezavi finančno podprte: delo svetovalnih delavcev, delo razrednika, ure športa, dodatna strokovna pomoč, dodatni dopolnilni pouk, podaljšano bivanje učencev, izobraževanje strokovnih delavcev, vzgojitelj v dijaškem domu, delovanje strokovnih centrov, to je tudi eden od novih ukrepov oziroma institucij, zahvaljujoč vaši spet ustavni podpori zakonu za otroke z vedenjskimi in čustvenimi težavami, delovanje zavodov s posebnimi potrebami, projektno delo z otroki in mladostniki z motnjami v dušenem razvoju, krajši programi za predšolske otroke, ki niso vključeni v vrtec, romski pomočniki, sofinanciranje razvojnih oddelkov v vrtce. Kot sem vam že prej tudi prikazala, sredstva za aktivnosti, ki so pomembne za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja otrok in mladine, znašajo leta 2021 311 milijonov in 38 tisoč evrov. Z drugimi besedami, gre za letno vsoto, ki je višja od sredstev, ki jih namenjamo za celotno področje visokega šolstva. Toliko da malo dobite občutka in tudi vidite, kakšna je razlika v primerjavi z letom 2019. To je leto, ko še ni bilo covida. tu tudi razrez tega, na kakšen način, v kakšnem razmerju se ta sredstva potem tudi porabljajo. Toliko glede enih pojasnil, za katere ocenjujem, da so res pomembne zato, da se ne bomo okrog okrog teh vprašanj ves čas same razprave nadaljnje vrteli in jih, prosim, da jemljete na podlagi dejstev kot dejstva. Nekaj Nekaj odzivov bi pa tudi kljub vsemu še dala na vaše ocene, na vaše občutke, ravno tudi zaradi tega, da nekako pojasnim. Vse moje aktivnosti so javne, so transparentne, kar pomeni, da za vse moje aktivnosti obstajajo zabeležke, obstajajo zapisniki in kadar sem v tujini, imate na voljo v AVK obliki na njihovih spletnih straneh kadarkoli tudi posnetke, zato da se lahko prepričate, ne samo da sem tam bila, ampak predvsem to, kaj sem tam počela in kaj govorila. Velja za Unesco, velja za predsedovanje Svetu Evropske unije in velja tudi za vse ostale mednarodne aktivnosti. Če želite, pa lahko tudi še bolj natančne programske moje obveznosti dobite, da boste videli, da v tujino, če mislite, da hodim na izlete, potem nam samo bog pomagaj, če boste na takšen način dojemali svoje poslanstvo, če boste imeli to priložnost tako delati. Če me ne slišite, še ne pomeni, da molčim, in če me ne vidite, še ne pomeni, da ne obstajam. Je zelo odvisno od vas. Je zelo odvisno tudi od medijev, ki jih spremljate, tako kljub vsemu, če vas to res zelo zanima, kadarkoli smo vam tudi na voljo, vam bomo povedali, kje sem in kaj počnem. Kar se pa tiče vaših komentarjev o odnosu do žensk. Tukaj, v prilogi številka 18 k interpelaciji, si lahko preberete izraze, ocene, poglede, ki jih imajo praviloma anonimni, ampak določenim skupinam zelo blizu, posameznice in posamezniki. Toliko, da boste videli, zakaj se mi zdi – in je tudi prav –, da začnemo o tem govoriti. Govorimo danes o vsebini interpelacije; tega, kar ste sami želeli se pogovarjati. Če imate še kakšne druge želje na te teme se pogovarjati, vsekakor dajem pobudo, da to tudi naredimo, ampak danes se držimo vsebine moje interpelacije in pa v tej povezavi odzivov anonimnih ali pa poimenskih posameznic in posameznikov na to, kako mene dojemajo. Sedaj bom pa še povzela vaše vaše besede iz same interpelacije. Točka številka 1: opuščam dolžno ravnanje, neodgovorno, zanemarjeno pripravo na šolsko leto. Potem gremo naprej. zanemarjam in sem neodgovorna. Imam podcenjujoč, izključujoč in ignorantski odnos, sem nesposobna. Tukajle sem spet ponižujoča in nestrokovna, uničujem, zanemarjam, sem neobčutljiva za duševno in telesno zdravje otrok in mladine. Sem škodljiva, nespametna in politično motivirana. To zadnje najverjetneje pa res drži. Hvala lepa.

če ob vsem tem ali miže ali pa pač gledate, spremljate, kaj dela ta vlada, pa kljub temu ne odreagirate, se ne umaknete pri tem, kar bi vsak razumen demokrat naredil, potem imate očitno res zelo zelo trdo kožo. Ampak nima to veze, ali ste moški ali ste ženska, ne vem, zakaj to izpostavljate, zakaj ves čas danes skušate pozornost preusmeriti na vprašanje vloge žensk v družbi, ki je, kot rečeno, za moje pojme zelo zelo pomembno; predvsem z vidika tega, kako ta vlada ravna do teh vprašanj in kakšne stvari izreka predsednik Vlade Janez Janša, za kar je, mimogrede, tudi na sodišču izgubil. Ampak veste, kontradiktorni ste, gospa ministrica. Po eni strani govorite, da boste odgovarjali samo na stvari, ki so zapisane v interpelaciji, na drugi strani pa citirate neke zadeve glede vloge žensk v politiki, ko vam pa mi povemo konkretnem primer, kaj govori vaš šef, pa ne odgovorite na to. Očitno govorimo drug mimo drugega. Poleg tega ste se odločili za vlogo žrtve, ne samo zato, ker ste ženska, ampak tudi, ko ste bili bolni. Enkrat ni nihče od nas tega izpostavil, da bi morali biti prisotni takrat, ko ste prebolevali koronavirus, pa ne samo zato, ker niste mogli vstati iz postelje, zato ker bi bilo to nevarno za ostale, za družbo podlo je, da zdaj to izpostavljate. Tudi jaz sem prebolel koronavirus nekaj tednov zatem kot vi, ampak ni nihče tega izpostavil; še več, na dan, ko ste vi zboleli oziroma je v javnost prišla ta informacija, smo mi sklicali tiskovno konferenco, kjer smo govorili o tem, ste neodzivni in da vas ni v javnosti do tistega dne. Se pravi, ni moglo imeti to neposredne povezave z vašo boleznijo. Smo pa izpostavili nekaj drugega, izpostavili smo, da je pa močno sporno, namesto da bi se ukvarjali s temi deležniki, jih na nek način mirili in informirali, kako naj v teh težkih razmerah delujejo, vi potujete. To pa je sporno! To je za mene sporno, ker je pač stvar prioritet. Meni se zdi eno drugorazredno mednarodno srečanje bistveno manj pomembno, oprostite, kot to, da vzpostavite pogoje v šolah za normalen potek pouka, bistveno manj pomembno se mi zdi. In gospa ministrica, saj govorimo pred kamerami, vi realtivizirate zdaj in govorite, da ste se pogovarjali z deležniki, pa govorijo sindikati, da vas ni, govorijo ravnatelji, da vas ni, govorijo učitelji, vsi govorijo. Jaz ne vem, v katerem svetu vi živite, pa ne vem, ali namerno zavajate ali res ne vidite okolice okoli sebe. Saj je bila tako rekoč cela Slovenija na nogah, ker vas ni bilo zdaj v času dogovarjanja o novih odlokih, vi pa pravite, da ste bili vseskozi prisotni. In zdaj ste tudi izpostavili, da ravnokar poteka neko srečanje z ravnatelji srednjih šol. Ne vem, jaz vidim celotno vodstvo ministrstva tukaj v Državnem zboru, se pravi, spet prelagate na nek »Middle managament«, na druge strukture. Ampak vloga ministrice je, da te stvari rešuje, ne, da se samo slikate, pa kažete na raznih banketih, olimpijadah in tako naprej. In še enkrat, ne želimo vam slediti, kje hodite, pa po kakšnih službenih poteh hodite, ampak je pa prav, da ko se odločajo tukaj v Sloveniji ključne stvari za nadaljnjo možnost šolanja otrok v šolskih prostorih, je pa prav, da ste vi tista, ki pride na sestanek, ki konec koncev tudi pomirite deležnike. Morate tudi razumeti, da obstaja neka nervoza pa nejevolja v teh časih, in hkrati, da sprejmete odločitev, da rečete, tako bo in konec in tako je, ne pa, da se vi nekaj odločite, nekaj napoveste, potem vam pa predsednik Vlade Janez Janša to prepreči. In ne da bi sploh komentirali, zakaj je vaša odločitev bila preklicana, se pač naredi neka nova, drugačna

Skratka, želel sem ministrico vprašati še tudi glede odnosa do visokega šolstva in do razpisovanja koncesij, ki so za moje pojme protipravne in bo o tem tudi protikorupcijska komisija odločala, pa očitno zdaj ne bom mogel, ker ministrice ni več v dvorani, tako da bom pozneje. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede na ta šunder v dvorani ne vidim nobenega problema, če je koleg Koprivc z neko gesto ponazoril nekaj, kar je želel poudariti. to negodovanje s strani koalicijskih poslancev ne zdi razumno in potrebno, prav tako pa protestna zapustitev ministrice je po mojem mnenju čisto neutemeljena. Samo toliko v pojasnilo, zato da bodo tudi gledalci vedeli, kaj se dogaja, glede na to, da

to sejo in seveda tudi, da seja poteka v duhu neke demokratičnosti in nekega spoštovanja. Ne zdi se mi primerno, da moji poslanski kolegi tolčejo z računalniki

da opozarjate, da razpravljamo spoštljivo in umirjeno. To je moj postopkovni predlog, prosim. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Ja, razumem vaš postopkovni predlog, ampak moram na tem mestu odgovoriti vsem, ki spremljajo sejo, da ste s svojo intervencijo zdajle hudo zavajali in pretiravali. Kolega Koprivc, ko je razpravljal, ni ničesar metal po dvorani in ni z ničemer ropotal, posebej ne z računalnikom, ampak je z roko udaril po mizi in zaradi dobrega ozvočenja se pač to zasliši. In nehajte pretiravati. Razprava do sedaj poteka v popolnoma korektnem duhu. To, kar se zdaj greste, ko en čez drugega vpijete, kaže samo na vaš nivo kulture, ne na naš. Ko bo pa kaj začelo leteti po zraku, gospa Iva Dimic, pa verjemite, da bom urgirala z vso potrebno skrbnostjo. To naj vas pa ne skrbi. Ne bom pa v geste poslancev, medtem ko razpravljajo, posegala, ker je to absurdno. Vsak gestikulira po svoje. Lepo vas prosim, ne zavajati in ne pretiravati. Zdaj nadaljujemo z razpravo. Kolega Koprivc, želite Poglejte, ti napadi zdaj na mene so popolnoma neutemeljeni. Hotel sem samo to povedati, da sem vesel, da so se zadeve snemale in da se točno vidi, kaj je kdo naredil. Jaz sem samo izpostavil, da bi morala ministrica pač sprejeti odločitev in reči, tako bo in konec, ne pa, da se vedno pač prilagodi volji in želji predsednika Vlade. Ampak zdaj pa, da iz tega delate pa neke zgodbe, kako letijo stvar po zraku in ne vem kaj, je pa naravnost,

vas opomnil, da ministrica je tudi le človek in danes je ministrica tukaj od 10. ure, če se ne motim, in je trenutno zdaj ta čas zapustila dvorano. Vaš komentar, da je protestno zapustila dvorano, ni na mestu. Tako prosim, da v nadaljevanju opustite taka namigovanja. To je samo predlog. Hvala. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Kolega Černigoj, naj vam samo pojasnim, da v trenutku, ko je ministrica vstala, je pogledala proti meni in meni osebno namenila komentar, da protestno zapušča sejo, ker takega razpravljanja ne bo tolerirala. Zato sem tako komentirala in to ni moje natolcevanje. Tako da zdaj, če slabo slišite … Oziroma ta komentar niti ni bil namenjen vam, ampak meni. Zato sem tako komentirala, ker je pač nastal v dvorani šunder. Jaz bi šla mimo tega, ker je to po mojem mnenju nepotrebno, ampak ste si v koaliciji sami to zakuhali, ker ste se pač nedostojno obnašali času razprave. Zdaj, če dovolite, brez komentarjev in vpitja en čez drugega bi nadaljevali razpravo. Hvala lepa. Besedo ima gospa Lidija Divjak Mirnik, za njo se pripravi gospa Nataša Sukič. Izvolite.

da nas bo slišala, kar ji bomo … Mislim, to njej razlagamo, saj tega ne razlagam jaz državnemu sekretarju Slavincu. Tako, predsedujoča, predlagam, da prekinemo sejo za 10 minut, da ministrica opravi svoje potrebe in potem nadaljujemo sejo. Ne, zdaj seje ne bomo prekinjali, ker za to, da sejo peljemo naprej in razpravljamo, ni potrebna prisotnost ministrice. Pač je njena presoja oziroma tudi ima verjetno človeške potrebe, tako kot vsi mi.

Sem se sicer mislila izogniti tej debati o ženskah, pa jo verjetno moramo odpreti, glede na to dejstvo in taktiko v navednicah, ki jo je očitno danes ministrica, ker pač nima protiargumentov, ubrala. Domnevam, da so ji to svetovali moški svetovalci. Zdaj, jaz kot ženska, ki pravzaprav ves čas se bori za enakopravnost žensk, imam danes zelo zelo veliko težavo tukaj. Težavo zato, ker moram ministrici, ženski, eni izmed dveh, ki sta v tej vladi, danes tukaj govoriti, kako pravzaprav niža vse standarde, ki so jih ženske do danes, v vsej zgodovini priborile tudi v politični areni. Dostojanstvo, odgovornost, odnos do šolstva, učiteljev, staršev, ravnateljev je ta ministrica postavila na najnižjo možno točko in s tem naredila škodo vsem ženskam na političnih funkcijah. In kar me je danes še bolj presenetilo, je pa bil tisti njeni prvi odziv, ker zdaj, v drugo, je bila pač malo bolj umirjena, očitno so ji napisali, naj se umiri. Tam, ko pa je odgovarjala oziroma predstavila te svoje odgovore na interpelacijo, pa je danes pokazala še oholost, napihnjenost, sprenevedanje, igrala je žrtev in, kar je najpomembnejše pri celi zgodbi, je to, da je zlorabila ženske. Zlorabila jih je. Gospa ministrica dr. Simona Kustec, ker spoštovana gospa ministrica dr. Simona Kustec vam žal ne morem povedati – zakaj? Zato ker si je spoštovanje potrebno zaslužiti. To ve vsak učitelj v razredu. Zato samo gospa ministrica dr. Kustec. Kritike vašega dela ne letijo samo na vas samo zaradi dejstva, da ste ženska, ampak slonijo te kritike na tem, da ste slaba ministrica. Pika! Da ste pravzaprav najslabša ministrica v zgodovini te države, da ste na napačnem delovnem mestu, gospa ministrica, dr. Simona Kustec. Zdaj si bom drznila citirati zapis Nike Kovač, ki se je pravkar objavil, in sicer piše takole, citiram: »Vi, Simona Kustec, ste ženska na poziciji moči, ena izmed redkih odločevalk v državi, ena izmed tistih, ki bi lahko kaj storila. Feminizem je solidarnost. Kako si drznite govoriti o tem, da kritike vašega dela slonijo na mehanizmih utišanja žensk? Tiho ste bili, ko je vaš predsednik Vlade Tejo Jarc pošiljal v psihiatrično bolnišnico. Tiho ste bili, ko je vaš predsednik Vlade novinarjem govoril prostitutke. Tiho ste bili, ko so se poslanci vaše vlade odpravljali na shode proti splavu. Tiho ste bili, ko so ljudje na pozicijah moči žalili nevladne organizacije. Ker vam je v resnici vseeno za pravice žensk, vam v resnici gre samo za vas in za vašo moč. Simona Kustec, niste žrtev patriarhalne družbe. Ste stroj, ki jo poganja.« Konec navedka. Zdaj pa k vsemu temu dodajam še tole. Gospa ministrica dr. Simona Kustec, kot žensko vas je lahko sram; sram, da ste tiho in sram, da ste se skrili, ker to je bila namreč vaša odločitev. Stvar osebne integritete in vprašanje pokončne hrbtenice pa je, ali ste kot ministrica pripravljeni stati za vsem tem, kar ta vlada počne vsem nam, tudi vašim otrokom in tudi vašim vnukom, ko govorim o pufih. Gospa ministrica dr. Simona Kustec, znani ste po dveh zadevah: to je leporečenje in to so prazne floskule. V tem ste pravzaprav svetovna prvakinja. Ampak od besed se ne da živeti. Svoj resor ste namreč spravili v kaos. In zelo velik resor pokrivate. Že res, že res, da je v tem resorju zdaj največ denarja v zgodovini, kakor pravijo in so zdaj nam tri dni razlagali koalicijski partnerji. Že res je pa tudi, da so pufi največji v zgodovini – in zato je seveda na tem resorju tudi največ denarja. Ampak, gospa ministrica, od vašega leporečenja in praznih floskul imajo ravnatelji zmedo in stisko, od vašega leporečenja imajo učitelji zmedo in stisko, od vašega leporečenja in praznih floskul imajo starši zmedo in stisko, od vašega leporečenja in praznih floskul imajo otroci, dijaki, študentje zmedo in stisko. To je rezultat vašega leporečenja in floskul, praznih seveda. Ker ste danes, ko ste pač povedali svoj zagovor na to interpelacijo, povedali vse drugo, samo tega ne, kar vam očitamo, vam bom še enkrat prebrala, kaj vam očitamo v interpelaciji, in potem to tudi obrazložila. Gospa ministrica dr. Simona Kustec, očitamo vam – prvič, opustitve dolžnega ravnanja z neodgovornim zanemarjanjem priprav na šolsko leto 2021/2022 v znanih epidemioloških razmerah. Drugič, podcenjujočega, izključujočega in ignorantskega odnosa do strokovne in zainteresirane javnost, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnosti usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja. Tretjič, ponižujočega in nestrokovnega odnosa do znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Četrtič, zapostavljanje družbenih interesov na področju visokega šolstva in uničevanje internacionalizacije. Petič, zanemarjanje področja športa, športnikov, športnih organizacij. Šestič, neobčutljivosti za duševno in telesno zdravje otrok in mladine. Sedmič, škodljivo, nespametno, politično motivirano ukinitev šole za ravnatelje. In gospa ministrica dr. Simona Kustec ni ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ker ni na strani otrok, dijakov, študentov ter njihovega znanja, razvoja ali socializacije, niti ni na strani učiteljev, profesorjev, ravnateljev, ki so se zaradi nepremišljenih in nejasnih odlokov znašli v kaosu in primežu jeznih staršev. Niti ni na strani športa in zdravega načina življenja – če ne verjamete, vprašajte športnike in trenerje. Gospa ministrica dr. Simona Kustec v vseh 19 mesecih, odkar se soočamo s covidom-19, ni bila sposobna pripraviti pravočasnega in učinkovitega načrta oziroma nabora ukrepov zoper koronavirus z namenom zagotavljanja varnega in zanesljivega vzgojno-izobraževalnega procesa, s čimer bi se lahko ognili izobraževanju na daljavo. Niti ne upošteva stroke, predvsem ne epidemiologov, učiteljev, še manj pa psihologov. Njeno neprestano govoričenje, da se morajo vzgojno-izobraževalni zavodi zapirati zadnji in odpirati prvi, je obstalo le na papirju, ker dejstvo namreč je, da so bile šole v Sloveniji predolgo zaprte. V vsem tem vmesnem času pa se za boljše prezračevanje šolskih prostorov in drugih ukrepov, ki bi pripomogli k zajezitvi virusa, ni zgodilo praktično nič. Gospa ministrica dr. Simona Kustec niti ne vzpostavlja dialoga s pomembni deležniki, če pa že, kar je sicer prej razlagala in nam kazala grafe, pa teh ne upošteva, jih ne sliši. Sicer izvede z njimi, kot je sama rekla, IT sestanke, potem pa tega ne sliši – za statistiko jih namreč naredi, sestanke namreč. Ne upošteva niti svojih modelov za izvajanje šolanja, tiste knjižice, ki so jo sami na MIZŠ izdali, so jo pa izdali zato, da se v statistiko vpiše, da so jo izdali, ker se je ne držijo, vsaj v preteklosti se je niso. Paradoks cele zgodbe je, da je spet vsa odgovornost za izvedbo pouka tudi pouka na daljavo takrat, ko se je zgodil, in tudi za izvajanje pouka v težkih epidemioloških razmerah znova in izključno samo na ravnateljih, učiteljih in seveda tistih starših, ki morajo ostati doma zaradi svojih otrok. In tukaj tisti samozaposleni starši ne dobijo niti 100-procentne bolniške. Ministrica niti ni ministrica zato, ker sprejema ukrepe prepozno oziroma jih pošlje tik pred zdajci. Pa to ne en dan prej, ampak par ur prej, preden jih je potrebno upoštevati v šolah, vmes pa da par izjav, če jih seveda da ali pa jih da nekdo drug, ki so si kontradiktorna in s katerimi se seveda učitelji, ravnatelji ne morejo nič pomagati. To je ta moderen način upravljana. Očitno. Ministrica gospa dr. Simona Kustec zaposlene v vzgoji in izobraževanju bremeni s številnimi nejasnimi okrožnicami in odloki, ki so polni nejasnosti, nepravilnosti in, kot že rečeno, tik pred zdajci priletijo k ravnateljem in potem jih ti ravnatelji tik pred zdajci seveda pošiljajo staršem na e-maile. Sprejema tudi odloke, ki se prevečkrat izkažejo za protiustavne in nezakonite.

Sicer v tisti prvi fazi so učencem, ki niso imeli računalnikov in routarjev, le-te jim dali, vendar kot vemo, je še vedno kar nekaj belih lis v Sloveniji, ker pač je žal tudi to nemogoče. Pa da se razumemo, ne krivim za to ministrice, da mi ne boste tega očitali. Tudi za sisteme prezračevanja, pregrad, enojnih miz, sistemu rotacije, kot so jih začele druge države, naša ministrica ne naredi nič. V ključnih trenutkih, ko jo šolski sistem seveda najbolj potrebuje, je odsotna ali pa je neodzivna, kar je skrajno neodgovorno, saj je ona tista, ki je odločilna pri organizaciji izvajanja ukrepov v izobraževanju. Ali pač ni? čas nekompetentno in nejasno komunicira, pogosto nasprotujoče, v šolski prostor pa na ta način vnaša dodatne nejasnosti in zmedo in stisko, kar sem že prej povedala. Stanje, ki ga imamo, je pravzaprav stanje, da šolstvo, znanost in šport že dlje časa pravzaprav ministrice sploh nimajo, ker ga ne vodi ona, njena funkcija pač obstaja na papirju in vsakega petnajstega na računu. Žal. Zdaj, če podrobneje pogledamo vse to, kar sem zdaj navajala, potem je seveda treba povedati, da med letošnjimi poletnimi počitnicami je gospa ministrica imela dovolj časa, tudi dovolj denarja – najpomembnejše pri vsem tem – dovolj izkušenj iz preteklega leta, da bi se šole lahko varno odprle in da bi seveda lahko ostale tudi odprte do konca šolskega leta. Kljub preteklim izkušnjam so se šole zaradi neodzivnosti ministrice in nepripravljenih scenarijev doslej zapirale prehitro. Škoda, ki je bila narejena šolajočim, pa je nepopravljiva. Tretja generacija, tretja generacija že to doživlja! In kaj se je zgodilo s pozivi stroke? Nič. Preslišano. Podrobnosti o izvedbi mature v lanskem šolskem letu so bile vnovič znane tik pred zdajci. Naj vas samo spomnim, da sem jo že za predlansko maturo sama opozarjala, pa tudi takrat ni odreagirala. Za tole, ki pa se je zgodila maja, pa se je – mislim, da en dan prej, če se ne motim, ali pa dva dni prej – praktično čez noč Vlada odločila in spremenila cepilno strategijo in uvrstila maturante med prednostne skupine, ampak tudi tokrat ali pa takrat Vlada ni upoštevala pri tej svoji odločitvi strokovne skupine, ki je vladno odločitev označila za samovoljno politično odločitev. Toliko v podkrepitev temu, da ne upošteva stroke. V LMŠ smo skupaj z opozicijo sklicali ogromno sej, vložili veliko poslanskih vprašanj, pobud, od ministrstva zahtevali odgovore, za katere pa vam lahko povem, da so splošno pavšalni – odgovori namreč. V LMŠ proaktivno že od marca dalje dajemo Vladi Republike Slovenije in ministrici predloge glede prezračevalnih sistemov, glede priprave programov za kompenzacijo primanjkljajev, ki jih imamo otroci, učenci, tudi študentje zaradi zaprtja šol in pa šolanja na daljavo, vgradnje naprav, ki merijo potencialno koncentracijo virusa v zraku, naprav za ultravijolično čiščenje zraka v zaprtih prostorih, tudi priprave kampanje o pomenu prezračevanja, priprave načrta za aktivacijo dodatnih prostorov za izvajanje pouka v manjših skupinah, tudi kadrovskih smernic, smernic in ukrepov za šolsko leto in maturo, tudi ukrepov za pomoč fitnes industriji, ukrepov glede radikalnega upada gibalnih, fizičnih sposobnosti otrok in mladine, tudi glede večjega števila ur športne vzgoje, da bi se spodbudili šport ter zdrav način življenja, tudi glede pogojev za šolanje otrok s posebnimi potrebami, tudi sprememb in prilagoditev učnih načrtov, tudi glede vračanja študentov v študentske domove, glede organizacije in izvedbe tekmovanj, odprtja vrtcev in šol, glede izobraževanja in ocenjevanja znanja v času izobraževanja na daljavo in tako naprej in tako naprej, da ne naštevam. Vsaj v LMŠ smo podali preko 50 pobud. Povedali smo tudi, da ukrepi ne morejo biti zgolj črno-beli, zato smo podali zelo konkretne rešitve tako njej kakor Vladi. Vendar ob vseh opozorilih in pa predlaganih ukrepih ostaja vse skupaj na istem sistemu, kot je bilo, zadeva se zadnjo minuto ureja, ko že zelo, zelo gori hiša. Za vse to je odgovorna tudi ministrica dr. Simona Kustec. Ona je za to odgovorna, ker se je ona tako odločila. Če se pa ni ona tako odločila, potem pa naj to pove. V nasprotnem primeru pač odgovornost mora prevzeti. In ker ministrice pač ni, namesto nje opravljajo delo državni sekretarji, tudi tisti, ki so zaposleni v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, ne na ministrstvu, ampak tisti državni sekretarji podpisujejo vse investicijske dokumente. Zanimivo!. O zapletih okrog samotestiranja, ki so se pojavili že aprila letos, in o vseh tistih načrtih prostovoljnega samotestiranja, pa o tistih tiskovnih konferencah, kako je prvo minister Poklukar povedal, da se bodo otroci samotestirali, otroci prve triade samotestirali doma, potem so si to drugi dan premislili. Skratka, o vseh teh zgodbah, pa o vsej tej zmedi ne bom tukaj govorila, ker vsi vemo, predvsem pa o vsem tem največ vedo ravnatelji in tudi starši. Mi smo namreč optimistično v LMŠ pričakovali, da se bo ministrstvo z novim znanjem in z novimi spoznanji pripravilo na to novo šolsko leto, seveda še pred začetkom šolskih počitnic, ampak žal se je izkazalo, da je ministrica izbrala drugo pot, to je pot ignorance in pasivnosti. Mogoče še nekaj o tem, kar ji očitamo pod 6. točko, neobčutljivost za duševno in telesno zdravje otrok in mladine. Zdaj vse te posledice tega večtedenskega in celo večmesečnega omejevanja življenj otrok in mladostnikov so seveda nepredstavljive. Kar nekaj pisem ali pa razprav v medijih smo lahko prebrali s strani uglednih strokovnjakov, tudi psihologov, ki so na to zaprtje, tudi če se spomnite na trakove igral v parkih, trakovi na igralih v parkih so se lepili okrog igral in potem je predsednik države pa kljub temu telovadil, če se spomnite, otroci pa niso smeli. Ampak okej, na vse to so ugledni strokovnjaki zelo opozarjali. In sicer iz različnih okolij otroci in mladostniki oziroma njihovi starši poročajo o težavah, kot so občutki osamljenosti, zaskrbljenosti, simptomi anksioznosti in depresivnosti, specifični strahovi, vezani na zdravje in smrt, tudi specifični strahovi, vezani na ekonomski status družine in šolanje, tudi razdražljivost, motnje spanja in teka, kronična utrujenost, najbolj zaskrbljujoče pa je povečevanje samomorilnosti pri mladostnikih. O vsem tem so govorili in opozarjali strokovnjaki, pa vendarle so bile pri nas šole zaprte, študentje vrženi iz študentskih domov. In zgodilo se je – nič. Kljub vsem pozivom, prošnjam, pobudam, ki smo jih v LMŠ spisali ministrici. Zdaj, kakšne so te psihosocialne posledice dolgotrajnega omejevanja življenja otrok in mladostnikov? S tem se bomo namreč soočali še leta in leta po covidu. Zato bi bilo potrebno, da bi tukaj ministrica urgirala zdaj za naslednje generacije in za tiste, tudi strokovnjake, ki se bodo morali s tem ukvarjati še leta in leta. Namreč posledice tega omejevanja življenja otrok in mladostnikov in zaprtja šol so tudi poslabšanje kakovosti odnosov v družini, je tudi večje tveganje za nasilje v družini, so tudi negativni učinki večje uporabe elektronskih medijev. Tudi pretirana raba elektronskih medijev pa ima dokazano neugodne učinke na kognitivne funkcije – spanje, razpoloženje in pa pogostost gibanja in gibalne dejavnosti. Tudi te posledice so. Četrtič, povezano je tudi tveganje za spletno nasilje in pa zlorabe. Namreč izpostavljenost medvrstniškemu nasilju ter nevarnost zlorabe otrok na spletu, otroci so namreč takrat ure in ure in ure preživeli na spletu, seveda so ob tem delali tudi za šolo, malce so pa delali tudi kaj drugega. In te njihove navade so ostale. Zato je danes še kako pomembno, da to ozavestimo in da začnemo vse te stvari reševati zdaj, tukaj, ker za marsikoga bo to kasneje mogoče prepozno. Potem naslednjič, petič, kakšne so posledice tega, da so bile šole predolgo zaprte. Tudi premalo proste igre in gibanja. Šestič, manjša učinkovitost učenja. Namreč za uspešno učenje je bistveno tudi gibanje. Zato šole uvajajo te gibalne odmore in vse to, kar delajo, kar so delale že seveda, vsaj na naši šoli, že tudi pred covidom, ampak to so stvari, ki jih je danes potrebno podpreti. Še posebej podpreti zato, ker vemo, kaj se je zgodilo na tem gibalnem področju z otroci in mladostniki. Ker tudi vemo, da smo že prej mladostnike imeli, bom rekla po domače, predebele, pri otrocih pa se zdaj kažejo te stvari. In če se slučajno spet zgodi, da bodo šole zaprte, pa upam, da se to ne bo zgodilo, potem bo tega še toliko več. Zato je potrebno zdaj razmišljati o tem, kaj bomo storili zdaj, da otroci ne bodo imeli teh posledic. Zaradi dolgotrajnega zaprtja šol, študentskih domov in vsega tega je prišlo tudi do izključenosti iz vrstniških skupin. Namreč, vse to je seveda vplivalo tudi na razvoj in duševno zdravje otrok, mladostnikov, študentov. Študente so čez noč vrgli iz študentskih domov, nekateri niti več avtobusov niso imeli, da bi domov prišli. Pa ne vemo, v kakšne okolje se vračajo, niti ne vemo, v kakšnih okoljih živijo otroci. Zato smo v LMŠ opozarjali, da je potrebno šole zapirati res zadnje. Zgodil se je tudi, osmič, otežen dostop do svetovalnih služb in pa strokovne pomoči za vse tiste otroke, mladostnike, študente, tudi starše, ki so potrebovali to strokovno pomoč. Namreč na daljavo to ni bilo možno storiti. In če danes vprašate Svetovalni center za otroke in mladostnike v Mariboru, vam bodo povedali, kako so porasle številke tistih, ki na novo potrebujejo pomoč, in tudi tistih, ki se vračajo, čeprav so že nekoč bili pri njih, pa potem neko obdobje niso več bili. Ampak zdaj je to obdobje covida in zaprtja šol in zaprtje vsega tistega, kar se je dogajalo, pa prihajajo spet nazaj. In ta otežen dostop do služb s področja duševnega zdravja se bo pokazal tudi in se bo kazal še leta, zato je potrebno tudi danes o tem razmišljati, zato je potrebno te službe tudi danes zelo zelo okrepiti. Zdaj, o stresni vrnitvi po daljši prekinitvi šolanja za otroke z razvojnimi motnjami in posebnimi potrebami ne bom govorila, ker bodo moji kolegi več o tem povedali, ampak si lahko predstavljamo, da ni bilo enostavno niti za tiste otroke, ki teh razvojnih motenj ali pa niso s posebnimi potrebami, kako je šele bilo tem, ki so. In kaj je takrat ministrica naredila? Ja, šolo je zaprla. Zdaj pa še, da vam povem paradoks vsega tega, kar sem zdaj razlagala. Proračun smo sprejemali včeraj, kajne, pa tri dni smo o njem govorili. V LMŠ smo vložili tudi amandma, kjer bi 500 tisoč evrov, – pazite, 500 tisoč evrov –, pri vseh teh pufih, ki jih imamo, namenili za duševno zdravje otrok in mladine in dostopnost strokovne oskrbe na tem področju. Namreč, zapisali smo takole: »Potrebno je okrepiti skrb za duševno zdravje v šolah. To je mogoče doseči predvsem s pomočjo krepitve svetovalnih služb. Te so namreč pomembne tako z vidika pomoči ter tudi celostnega, se pravi vzgojnega, psihosocialnega in kariernega svetovanja otrokom, mladostnikom, staršem, kot tudi z vidika razbremenjevanja, podpore in izobraževanja pedagoškega kadra v kolektivu. V tej luči je še posebno potrebno opozoriti na nujnost dodatne podpore, torej svetovalne službe razrednikom, ki imajo vedno bolj ključno vlogo tudi pri preventivnem delovanju na področju duševnega zdravja oziroma pri razvoju varne varne in spodbudne klime v oddelčni skupnosti. Tudi mnogi učitelji, ne samo starši, potrebujejo namreč podporo pri tem, da se prilagodijo spreminjajočim se razmeram v razredu.« Zato smo v LMŠ predlagali amandma za 500 tisoč evrov. Ampak veste, kaj se je zgodilo? Nič! Koalicijskih poslanci so ga gladko zavrnili. Pa govorimo o 500 tisoč evrov v tem milijardnem proračunu in pri skoraj 15 milijard pufa, ki jih je ta vlada naredila vsem nam, ker se očitno ne zaveda ali se ne želi zavedati, da bodo vse te posledice covida prišle za nami. In takrat bodo problemi še dosti večji, kot so zdaj. Zdaj, jaz sicer že več kot pol ure sama sebi tu nekaj razlagam, ker ministrice ni, zato bom za zaključek povedala tole. Torej, kaj reči o ministrici, ki več kot očitno ne opravlja svoje naloge? Kaj reči o ministrici, ki nima odločujoče besede in ji ministrstvo upravljajo drugi? Kaj reči o ministrici, ki več kot očitno nima vizije, kako voditi ta resor; resor šolstva, športa, mladine? Kaj reči o ministrici, ki je z zaprtjem šol in slabimi ukrepi pripomogla k poslabšanju psihološkega zdravja učencev, dijakov, študentov? Najhujše od vsega pa je, da je ministrica tako zaverovana vase, da svojih napak in pa slabega vodenja svojega resorja sploh ne vidi. Še več, pomembno ji je, da je pač ministrica. Pomembno ji je, da misli, da odloča. Misli, da odloča. Slovensko šolstvo in naši otroci si zagotovo zaslužijo bolj primerno osebo na vrhu šolskega resorja, zato vam, gospa ministrica dr. Simona Kustec – ne spoštovana gospa ministrica, ampak samo gospa ministrica zaradi vseh nas svetujem, odstopite in ohranite vsaj malo dostojanstva. Nenazadnje boste še vsaj 20 let morali poučevati na FDV. Odstopite, ker ste na napačnem delovnem mestu, ker vam opis del in nalog na tem delovnem mestu, žal, ne ustreza. Hvala.

Ministrica Kustec je pač ženska, ki nenehno izginja in tudi tokrat je izginila, pa čeprav nam je prej razložila, da če je ne vidimo, še ne pomeni, da je ni, in da če je ne slišimo, še ne pomeni, da ne govori. Ampak jaz bi rada nekako vseeno doživela vsaj tukaj v državnem zboru neko bližnje srečanje z njo, da ji lahko postavim nekatera vprašanja in da morda tudi v nekem realnem času in prostoru slišim neke odgovore iz njenih ust, ker drugače pač lahko napenjam ušesa še kolikor se da, pač ne morem slišati teh odgovorov. Kajne? Ne vem, to je pač tako … Očitno je ta ignoranca, ki jo očitamo, prisotna; če ignorira starše, če ignorira otroke, če ignorira šolnike, ja, pač ignorira tudi nas, poslanke in poslance. Kdo pa smo mi, ko pa je ona vendarle roža, ki si jo je Janez Janša postavil na svojo polico in jo skrbno zaliva, dokler služi njegovemu namenu, in se ji seveda ne bo zgodilo danes na tej interpelaciji nič. Saj zato pa je tako arogantno odfrlela iz dvorane ob prvi priliki, ki seveda si je izmislila za izgovor svojo veliko prizadetost pred tem pač malo bolj temperamentnem izvajanju mojega poslanskega kolega. Tudi jaz ne morem mimo tega, kako ona pravzaprav igra danes tukaj neko vlogo žrtve, ki jo je očitno zelo uspešno ponotranjila. Saj je navsezadnje v dobri šoli. Vemo, da je Janez Janša žrtev, odkar se je ta Slovenija osamosvojila, in tudi ministrica Kustec se je očitno to vlogo dodobra se naučila in jo tudi dodobra ponotranjila. Ministrica Kustec namreč vse očitke zavrača in pravi, da kritike slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati. Jaz pa bi jo rada vprašala, pa je žal ne morem, ker je izginila, ja, kako za vraga utišaš nekoga, ki je že itak ves čas tiho. To je prvo vprašanje, ki se mi resno postavlja. Nadalje, ministrica Kustec s svojo majavo obrambo zaključuje, da so očitki uperjeni proti njej, ker je ženska. Poglejte, spoštovani, s takšnim sklicevanjem na spol, ker je to slučajno politično oportuno, ministrica pravzaprav v bistvu razvrednoti dejanske probleme spolne neenakosti v družbi. Da ne omenjam žalostnega dejstva, da je ministrica Kustec v tej vladi samih polnokrvnih žrebcev se povsem podredila ustroju, ki mu poveljuje veliki patriarh Janez Janša, brez ugovora s sklonjeno glavo in molče. In potem ta ista ministrica nam pač tukaj patetično pripoveduje, kako pravzaprav ravnamo in postopamo proti njej samo zato, ker je ženska. Ampak jaz bom ponovila stvari, ki so danes že bile slišane, ampak nekako se izgubljajo, da ne bodo razvodenele, jih bom poskušala strniti. Namreč, dejstvo je, da ministrica je v času epidemije z ukrepi v šolskem prostoru slepo sledila vladnim ukrepom, ki so bili mnogokrat vprašljivi z z zdravstvenega vidika in tudi vprašljivo premišljeni oziroma nepremišljeni. To so dejstva, ni se vprašala, kako škodljivi so za izobraževalni proces, ni se spraševala o njihovi nekonsistentnosti, o nenehnem spreminjanju, njihovi nenadnosti, pravni vprašljivosti, niti je ni skrbela neusklajenost s šolniki, ne glede na to, da so ti ukrepi, in to je dokazljivo, nesorazmerno prizdeli otroke. Zdaj ministrica to vse gladko zavrača, zanika in se sklicuje v svojem v svojem občutku, da je žrtev, sklicuje na to, da jo šikaniramo kot žensko. Ampak to je dejstvo, ministrica je tam – pa je čisto vseeno, ali bi bila minister ali ministrica ali karkoli –, da skrbi za to, da izobraževalni proces poteka nemoteno in na najbolj možen kvaliteten način za otroke in mladino v šolah. Nadalje. Pri odločanju o ukrepih in načinih izvajanja pouka in spremljajočih ukrepih so, kot je zaznavno, popolnoma izostali kakršnikoli pedagoški premisleki. Ministrstvo se je bilo nesposobno uskladiti, torej je bilo nesposobno uskladiti pomembne deležnike na relaciji med Vlado, ministrstvom, pedagoško stroko, šolskimi delavci in ravnatelji in naj nam še tako prikazuje, koliko sestankov je opravila, dejstvo je, da stroka o tem priča, dejstvo je, da se šolniki pritožujejo. Ali mislite, da si to oni kar izmišljajo? To so dejstva, spoštovane in spoštovani! In sredi največje zdravstvene in izobraževalne krize tudi Ministrstvo za izobraževanje kot ostala ministrstva žal ni bilo imuno za politične prevzeme in kadrovanja. To je pa tisto, s čimer se je ministrica ukvarjala. Oziroma ni se ukvarjala ona, kar je pač gladko dopuščala, kot dopušča vse. In sicer je ministrica dopustila očitne politične prevzeme in politizacijo izobraževalnega prostora s strani stranke SDS. Pa poglejmo samo nekaj najbolj v nebo vpijočih primerov. Recimo, odslovitev Jane Javornik z visokega šolstva in nameščanje svojih strokovno nezadostnih kadrov. Politizacija šol preko ZOFVI, poseganju v delo in vodstva Pedagoškega inštituta, ustanavljanje javno financiranih visokih šol za potrebe stranke SDS, recimo primer Grm, podaljšanje akreditacije Jambrekovi univerzi, ki ni izpolnjevala pogojev zanjo, in to kar preko interventne zakonodaje, preko PKP paketa. Mislim, predrznost brez primere, aroganca do vsega, kar se tega področja tiče, in popolna nekompetentnost in nesposobnost ministrice, da bi to zaustavila. Potem dalje. Podelitev koncesij zasebnim univerzam, večinoma satelitom stranke SDS. Pravkar beremo še, to so današnje novice, tudi Matej je že prej povedal, da ker predsednice Državne komisije za splošno maturo niso mogli razrešiti po neki ustaljeni zakoniti poti, je ministrstvo, tu pa je naša ministrica zelo inovativna, so se domislili inovativne rešitve in so gladko spremenili sklep o imenovanju maturitetne komisije, ki je bil sprejet še pod prejšnjo vlado, pač šli so malo po predalih prebrskat, izvlekli stari sklep in zamenjali imena. Zamislite si vi to, neverjetno! In s tem manevrom so Marino Tavčar Kranjc zamenjali z diplomskim mentorjem nove poslanke, naše kolegice iz SDS, janšologom Darkom Frišem. To je dekan mariborske filozofske fakultete, ki je doslej, kot je bilo danes že omenjeno, mentoriral več kot 20 diplom in disertacij, ki so raziskovale – poglej si ga glej – lik in delo Janeza Janše. In Friš je bil tudi mentor diplomskega dela naše nove poslanske kolegice z naslovom Politično delovanje Janeza Janše od leta 1988 do leta 1992. Bil je tudi mentor doktorske disertacije Andreje Valič Zver, članice izvršilnega odbora SDS, z naslovom Vloga Demosa v procesu slovenske osamosvojitve in demokracije. tako deluje naša večno izginjajoča, neprisotna oziroma večna odstotna ministrica Kustec. Ne, da bi zaščitila integriteto izobraževalnih institucij. Ne, ona pravzaprav nikogar ne bo zaščitila, ker pravzaprav sploh ne dela. Tudi sedaj se ji ne da tukaj sedeti in je odvihrala ven. Skratka, ministrica je okoli sebe zbrala poslušno skupinico političnih nastavljencev, namesto da bi razpolagala z usposobljenim kadri in strokovnjaki na področju šolstva. Dalje. Ministrica ni vzpostavila neke resne strokovne skupine nekega interdisciplinarnega tima, neke strokovne svetovalne ekipe, ki bi lahko bistveno pripomogla k sprejemanju smiselnih in pravočasnih ukrepov na področju šolstva. In kaj so posledice? Posledično ministrstvo za izobraževanje pravzaprav ni bilo. Politike na področju šolstva pa ves čas vemo, kdo vodi. Vodi jih sam premier Janez Janša, Simona Kustec pa hvali učitelje in deli puhlice in je pravzaprav ministrica brez kančka avtoritete in integritete. Dalje. Ministrica kljub preverljivim dejstvom še kar zmanjšuje pomen in posledice dolgotrajnega zaprtja šol. Ves čas na zavaja, zavaja javnost, da je vse v najlepšem redu, da je bilo lansko šolsko leto pouk uspešno izpeljan in poenostavljeno razume ali – bolje rečeno – ne razume kompleksnosti poučevanja na daljavo in vloge informacijsko-komunikacijskih tehnologij v šolskem prostoru. Nadalje. Ministrstvo še danes ne razpolaga z neko resno analizo stanja oziroma evalvacijsko raziskavo, ki bi vsaj približno ugotovila, koliko učnih ciljev in koliko učnih načrtov za osnovne šole, srednješolske programe, vrtce je bilo doseženih oziroma realiziranih. Ta preprosto ne obstaja, spoštovane in spoštovani. Naj kolegica Škrinjar še tako pripoveduje, da se na maturi vidi, kakšno je znanje, ampak te analize ni. Če pa je, naj jo že končno ta ministrica ali pa kdo drug od vas pokaže. Torej, ne obstaja analiza, pri katerih ciljih in učnih standardih obstaja manko, pri katerih predmetih, kakšne naj bodo strategije za kompenzacijo na šolah in tako naprej – nič od nič! Namesto tega je večina informacij pač mnenjskih. Podatki se predstavljajo na način, da učitelji poročajo to ali ono; torej neke delne informacije, s katerimi se potem na veliko tukaj maha in manipulira. In v svojem odgovoru na interpelacijo je ministrica povsem zmanjšala pomen negativnih učinkov epidemije na področju izobraževanja brez navedbe virov ali analiz. Ona gladko trdi, da je bilo epidemično šolsko leto uspešno izpeljano in prireja podatke o evropsko in svetovno primerljivem slabem odzivu ministrstva na epidemijo, ne glede na empirično preverljiva dejstva, spoštovani, da so bile šole v Sloveniji dejansko zaprte rekordno dolgo tako v evropskem kot svetovnem merilu. Ampak ne!

Ali je mogoče ministrica kaj rekla, ko so se starši in dijaki borili za svojo šolo, ali jih je zaščitila, ko se jih je globilo, sankcioniralo in maltretiralo, ko so protestirali za to, da bi lahko imeli pouk, ljudje moji? Ali je takrat kaj rekla naša ljuba, vrla ministrica? Ni rekla. Rekla bo seveda, da ona govori, četudi je ne slišimo, ampak res je nismo slišali. Ministrica v odzivu na interpelacijo, namesto da bi podala vsaj kaj utemeljenih razlogov ali navedla vsaj kakšno dejstvo, povezano z epidemijo, ki so narekovala nujnost tako dolgega obdobja šolanja na daljavo, gladko zatrjuje, nonšalantno zatrjuje, da je bilo šolanje na daljavo uspešno, da je bil šolski proces v epidemičem letu na splošno uspešno izpeljan in da se je tudi Slovenija primerjalno dobro izkazala. Zdaj pa jaz ne vem – Slovenija na katerem planetu? Če na planetu Zemlja, se ni dobro izkazala, glejte. Če pa kje v kakšnem paralelnem vesolju, pa mogoče res. Ministrica pri tem navaja, da so bile vsaj v devetih državah šole zaprte dlje kot v Sloveniji in pri tem uporablja podatke spletnega portala Our Work in Data, obdobja zbiranja podatkov pa ne navaja. Zanimivo, obdobja pa ne navaja! Če pa mi uporabimo isti vir, ugotovimo – kaj? Da je Slovenija v Evropi na četrtem mestu glede na dolžino zaprta šol v enoletnem obdobju od septembra 2020 do septembra 2021. Primerjalne analize Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in šport Unesca za Slovenijo kažejo še bistveno drugačno in mnogo bolj realno, pa tudi izredno slabo sliko. Podatki Unesca jasno kažejo, da se v obdobju od februarja 2020 do danes Slovenija glede polnega in delnega zaprtja šol poleg Bolgarije, Poljske, Češke in Latvije umešča med rekorderke glede na obdobje zaprtja šol. In sicer, kot je bilo danes že nekajkrat povedano, več kot 41 tednov. Še več, Slovenija je imela šole zaprte najdlje, in sicer 47 tednov, spoštovane in spoštovani. Torej je Slovenija z enotedenskim naskokom pred Češko rekorderka v Evropski uniji. In to pokažejo podatki Unesca. To niso neke priredbe podatkov, kot bi vi radi prikazali, ampak to je vam nič; tako kot je popolnoma nepomembno dejstvo, da imamo največ okuženih na 100 tisoč prebivalcev v Sloveniji – boste zamahnili z roko; tako vas tudi nič ne tangira, nič ne briga, da je torej Slovenija rekorderka v Evropski uniji po dolžini zaprtja šol. No, ministrica se je končno na srečo pojavila, ampak žal sem jaz zdaj že nekaj vprašanj medtem odprla, ki jih verjetno ministrica … / oglašanje iz

ki jih je pravkar objavil Unesco, kjer je jasno, da smo bili najdalj časa zaprti v Evropski uniji, 47 tednov, spoštovana, teden dni več kot Češka, ki je za nami. Tako da se ne bomo sprenevedali, kako in kaj, in in si izmišljevali nekih ne vem kakšnih stvari. Prav tako smo na drugem mestu glede obdobja delnega zaprtja in na drugem mestu glede na čas delnega in polnega zaprtja šol v obdobju september 2020 do oktober 2021. V svetovnem merilu – spoštovana ministrica, prosim, da poslušate –, v svetovnem merilu se od Slovenije samo šest držav OECD uvrsti slabše. To so Kolumbija, Čile, Kostarika, Meksiko, Turčija in ZDA. Mislim, to je zelo, zelo, zelo slabo. Ne morete menda reči, da smo uspešno šli skozi epidemijo, če imamo tako nezavidljiv rekord, da smo prepoznavni po slabih stvareh namesto po dobrih stvareh v mednarodnem merilu. Torej, dejstvo je, da se je Slovenija primerjalno gledano zelo slabo oziroma najslabše odzvala z vidika prilagajanja vzgojno-izobraževalnega sistema v okoliščinah epidemije. In prosim, jaz bi rada vedela odgovor, ministrica, zakaj tako. Kako lahko trdite, da je vse dobro in vse lepo in prav, če so podatki jasni? Saj vsi to vidimo. Ne samo da se šolniki in otroci in starši pritožujejo, ki jih vi ne slišite očitno dovolj dobro, ampak tudi ti podatki so jasni, spoštovana. Pa bi res rada vedela, kako si drznite trditi, da je bilo vse dobro. Podatki govorijo eno, stroka, šolniki, starši in otroci govorijo eno, mi vas opozarjamo in vi še kar dalje trdite, da je bilo vse dobro. Pa vas res prosim za pojasnilo, kako je to mogoče, s tem da nimate nobenih analiz, kar ne vem, če ste me prej utegnili slišati ali ne, ko sem o tem razpravljala. Nobenih stvarnih analiz, na katerih bi vi utemeljili, kako je bilo to dobro. Nobenih. Lahko se pa še enkrat vnem nazaj, da vam povem, katerih analiz, da se ne bova lovili. / Ja, kdaj jih bomo dobili? No, danes bomo dobili analize. Fino bi bilo, da bi jih že prej dobili, pred sejo, zato da vas ne bi po nepotrebnem mučili z nečim, če nekaj obstaja, ker do zdaj tega nismo videli. Tako, ministrica, glejte, mislim, dejstvo je, da bi v vsaki neki približno normalni demokraciji, kjer politiki po navadi sprejemajo neko osnovno odgovornost, objektivno odgovornost, bi pač morali odstopiti zaradi očitnega slabega dela. In tudi zaradi ignoriranja in zanemarjanja dejanskih razsežnosti posledic.

vsi so se morali s tem soočati. In mi, kot sem vam dokazala, kot tudi kažejo primerljivi podatki, smo med najslabšimi na svetu, v Evropi celo najslabši, kar se tega tiče – v Evropski uniji, da sem bolj natančna, ne v celi Evropi, da vam ne bom naredila nepotrebne krivice. Ministrica, glejte, v odgovoru na interpelacijo ste na več mestih ne glede na dejstva bolj ali manj eksplicitno zagotovili, da je bil v epidemiji proces izobraževanja uspešno izpeljan. Vi to gladko, mrtvo hladno zatrjujete naprej. Na strani 6, recimo, odgovarjate, da to nakazujejo analize, ki jih pravite, da jih bomo danes končno uspeli videti – jaz jih še nisem videla, zaenkrat jih še ni videti, tako da upam, da jih bomo videli. V odgovoru torej ni navedena nobena konkretna analiza ali vir, pa bi bilo recimo pričakovati, da boste v odgovoru te vire nekako navajali, ki bi nam torej te navedbe zares razjasnili. Skratka, mi ta trenutek še zmeraj ne vemo, na katere analize se sklicujete. Vemo, da bi morala biti opravljena evalvacijska študija, za katero so bile zadolžene vse tri tri pedagoške fakultete, a ne vemo, ali so dejansko bile izpeljane te analize, in če da, zakaj jih niste konkretno navedli. Mislim, za takšno sejo, kot je danes, bi mi pač morali imeti materiale, da bi se lahko ustrezno pripravili, da vas tudi ne bi spraševali nepotrebnih stvari, če nekaj obstaja, ne pa takole, zaenkrat, kolikor imam jaz informacije, neke resne analize o doseganju ciljev in realizaciji pouka, o obsegu mankov ali osipa ni bilo narejene. Zdaj nam pa vi dokažite nasprotno, četudi malce pozno, ampak glejte, danes je ta priložnost, danes o tem govorimo. Ministrstvo torej za svoje navedbe in samoocene o uspešnosti organizacije pouka v obdobju epidemije, kolikor zaenkrat vidimo, nima nikakršnih strokovnih analitičnih podlag. Neosnovano zatrjevanje lastne uspešnosti je zato lahko samo še en pokazatelj, da ministrica radikalnih in izjemno resnih posegov v izvajanje pouka v obdobju epidemije ne jemlje resno. Dodatno pa ministrica v odgovoru ne pokaže na nikakršen napor ministrstva, da bi učinke epidemije v šolstvu na kakršenkoli način ocenili ali izmerili. V odgovoru torej ne najdemo niti ene resne analize učinkov pouka na daljavo in ostalih empiričnih ukrepov v šolstvu, kar bi morala v danih okoliščin biti ena prednostnih nalog ministrstva in neka osnova za oblikovanje politik v tem šolskem letu in za načrtovanje ukrepov v prihodnje. To bi pač moralo biti. Prav tako ministrstvo zelo površno razume učinke nenadnega in izsiljenega prehoda na izobraževanje na daljavo, na poglabljanje neenakosti med učenci – recimo, Gre za neko radikalno spremembo pogojev, spoštovana ministrica, dostopa do izobraževanja. Čez noč se je namreč digitalni dostop spremenil z dostopa do spleta v pogoj dostopa do izobraževanja in s tem pogoj do ključnega mehanizma za izenačevanje priložnosti. In ta premik pomeni radikalno spremembo pogojev, v katerih se zagotavljajo priložnosti in enake možnosti za otroke in mladostnike iz socialno šibkejših in marginaliziranih družbenih skupin. Ne vem, ministrica, če ste kdaj bili konkretno na terenu, jaz sem bila, na obisku v romski vasi in sem videla, kako to izgleda; kako je to videti v realnem življenju. In pri tem, vi, na ministrstvu, ste očitno razumeli vprašanje enakih možnosti samo kot vprašanje dostopa do interneta, tako na ravni učiteljev in učencev, niste se pa vprašali vseh ostalih stvari. Niti tega, ali so starši otrok do 3. razreda sploh usposobljeni, ali to znajo, da pomagajo tem otročičem, da pridejo do nekega znanja. Skratka, ministrica, niti sanja se vam v resnici ne, da se uspešnost izvajanja in izobraževalnega procesa ne more zagotavljati samo skozi ukrep omogočanja dostopa do interneta, na katerega ciljate, cilja cilja 10 v odgovoru naštetih ukrepov na tem področju. In višek vašega poenostavljenega pogleda na problematiko učenja in pouka na daljavo je vaše hvalisanje o nekih spremembah pravilnikov, ki so, denimo, v osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami sistematizirali novo delovno mesto vzdrževalec učne tehnologije oziroma vzdrževalec računalniške opreme. Ne bom se več predolgo zapletala. Če hočemo šole odprte, morajo veljati ukrepi, ki so koherentni, jasni in dogovorjeni s šolniki. Pika. In to je tista pot do zaupanja ljudi, ampak to zaupanje, ministrica, ste vi že zdavnaj, na žalost, zapravili med starši, med ravnatelji, med učitelji, med pedagoško stroko in zaupanje imate očitno le še v premierju, ki vas je na to mesto postavil, kot sem prej rekla, kot neko rožo, ki jo skrbno čuva in zaliva, kot neko okrasno rastlino, dokler služi njegovemu Zato boste danes gladko preživeli to interpelacijo, ker ste tiha in nemoteča in mu ne delate težav. In to je tisto, spoštovana ministrica, na žalost sem začela, uvodoma, s stvarmi, ki so zelo resne. Tako da … Mogoče še ob zaključku, da zaključim s tistim, s čimer sem nekako začela. Trdite, da je namen interpelacije, da se vas utiša in žali, ker ste ženska, ampak s tem dokazujete, spoštovana, da ne razumete, kako deluje spolna neenakopravnost. Vi niste avtomatično žrtev samo zato, ker ste ženska. V resnici je vaše katastrofalno vodenje šolskega resorja v času epidemije prispevalo k temu, da so v nadpovprečni meri ženske tiste, ki so zapuščale svoja delovna mesta in prevzemale vloge varušk in učiteljic v času pouka na daljavo, da ne omenjam dejstva, da kot predstavnica SMC neomajno podpirate Vlado, ki potihem privatizira zdravstvo, z davčnimi olajšavami obdaruje najbogatejše in lastnike kapitala, zapravlja stotine milijonov za orožje in je sploh protisocialna in protidelavska. In vse to so ukrepi, ki bodo v nadpovprečni meri prizadeli prav ženske, spoštovana ministrica, ki ste danes imela tak feministični preblisk. Sploh pa tiste, ki zasedajo bistveno manj privilegirane pozicije od položaja ministrice in ki nimajo zagotovljenega varnega predavateljskega mesta na univerzi po izteku poraznega mandata. Skratka, ministrica, niste vi tista, ki ste napadena, ker ste ženska. S tem ko se sklicujete na spol, ker je to slučajno politično oportuno, kar sem povedala uvodoma, ste v resnici razvrednotili probleme spolne neenakosti v družbi, h katerim sama ta trenutek zelo dosti prispevate. Hvala lepa.

kolegico gospod Natašo Sukič, da jo poimenujem, mogoče bom kak rafal dobil nazaj, ker sem ga danes že pri stališču dobil, me je hotela zmotiti, ampak mene ona ne more s tem zmotiti, ker jaz se osredotočim na svoje stališče in tisto povem. Je pa to odraz človeka, kulture, tako kot ste tudi samo omenili, da se v besedo ne skače, dokler nekdo govori. Ampak, kaj je moj postopkovni predlog? Postopkovni predlog je ta, da imamo v tej zasedbi pododbor za romsko skupnost, pozvali smo vse poslanske skupine; ne boste verjeli, samo Levica ni prišla, ni dala predstavnika noter. Veste, zakaj?

postopkovnega predloga pravice odgovarjati na razprave poslank in poslancev, ampak v okviru postopkovnega predloga morate meni dati predlog v zvezi z vodenjem seje bodisi v zvezi s potekom seje, ne pa vsebinsko komentirati.

ŠIŠKO (PS SNS):** … ker je ona omenjala Rome. Jaz sem pa rekel, da naj pride v ta odbor in da bo videla, vem pa, zakaj ne gre v ta odbor, zaradi tega, ker njihovi člani delajo

V okviru postopkovnega predloga lahko daste meni predlog v zvezi z uporabo poslovnika ali pa v zvezi z vodenjem seje, ne morete pa pozivate poslanke. Zdaj če se strinjava, da ste prekršil poslovnik,

poslanca v pododbor in bomo tam lahko razpravljali, se pogovarjali, da bo videla, da so moje resnične izjave, tisto, kar jaz govorim. Ker imam vedno napisano na listu in iz izkušenj povem, ne neko natolcevanje, ker včeraj je pa tako govorila pri Kazenskem zakoniku, danes pa drugače govori. Hvala, spoštovana podpredsednica, da ste me razumeli in dovolili besedo. Ja, sem vas razumela, kaj želite povedati, ampak vi mene niste razumeli, da ste zlorabili postopkovni predlog in niste oblikovali pravega postopkovnega predloga. 69. člen Poslovnika govori, da se da poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika, takoj besedo. Vi ste rekli, da želite govoriti o uporabi poslovnika, sem vam dala besedo, pa ste to pač prekoračili oziroma izkoristili, tako da apeliram na vse, da se v prihodnje vzdržite takih ravnanj. Zmenite se zunaj z gospo Sukič, če ji imate kaj povedati.

bolje, da se javim pozneje, ker gre za konkretna vprašanja, ki so bila v prejšnjih vaših izvajanjih oziroma odgovorih izpuščena. In sicer 4. poglavje interpelacija Zapostavljanje družbenih interesov na področju visokega šolstva. Tukaj, kot sem že prej izpostavil, pač, obstaja kar nekaj resnih indicev na koruptivne prakse na tem področju, predvsem v odnosu do zasebnih univerz. Na nek način omogočajo neke koristi, parcialne koristi posameznikom, ki so blizu predvsem vladajoči stranki SDS. Sedaj govorim o dveh konkretnih zadevah, in sicer najprej o delu PKP6, se pravi zasebne visokošolske zavode, ki so jim potekle akreditacije. Pač, avtomatično se jim je podaljšalo brez potrebe, da bi izpolnjevali pogoje, ki so potrebni ob tem, ko se akreditacije iztečejo. Tukaj je šlo konkretno za zgolj eno in edino privatno zasebno fakulteto, in sicer Jambrekovo tako imenovano Novo univerzo. Že ime je zelo povedno, kot sem že prej govoril, oblast na nek način želi vzpostavljati vzporedni svet; nove televizije, nove univerze po zgledu Orbana, pač na nek način, saj niso odkrili tople vode. Je pa zagotovo zelo sporno določilo predvsem, ker nima nobene zveze, ampak res nobene zveze z blaženjem posledic epidemije. Zaradi tega je tudi Ustavno sodišče dejansko nasprotovalo temu, upam si reči, koruptivnem določilo oziroma določilu, ki ima resne indice na koruptivnost. Druga zadeva iz enake skupine pa je aktualnejša, novejša, gre pa za to, da je včeraj Vlada sprejela sklep o razpisu novih koncesij za zasebne visokošolske zavode. Tukaj gre spet za zelo očitne indice in sum na povezanost tega razpisa z željo po pridobitvi koristi pač določenim konkretnim zasebnim visokošolskim zavodom, ki so spet blizu vladajoči stranki oziroma konkretnim določenim osebam, kot je na primer nekdanji generalni direktor Rončević in še določene osebe blizu stranke SDS. Jaz bi prosil, ministrica, samo nek vaš odziv na to. Namreč, Socialni demokrati smo veliki zagovorniki javnih šol, kvalitetnega javnega visokošolskega sistema in tako naprej. Vsa ta dejanja pa nekako nakazujejo na to, da vaša vlada, z vami na čelu kot ministrico, sistematično skuša razgrajati te javne institucije. Se pravi, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in tako naprej. Še več, celo eno zasebno univerzo ste, ker je pač blizu spet nekaterim vašim, prestrukturirali, preformurirali v javno. Ampak na tak način graditi javni sistem, javno šolstvo je nesprejemljivo. Prosil bi tukaj en konkretne odziv. Jaz sem tudi PKP oziroma Komisijo za preprečevanje korupcije danes vprašal, če oni vidijo kakšen sum pač korupcije pri celotni zgodbi. Vsekakor so zadeve zelo zelo sumljive. Govorim o treh različnih zadevah, ampak mislim pa, da je na nek način isti razlog, zakaj to počenjate. v osnovi govorimo o tem, da skušate na račun nekih bombončkov zasebnikom, predvsem tistim, ki so blizu vaši vladajoči stranki, se pravi SDS, jih skušate nagraditi na račun javnega. In to je strašljivo. Tega trenda se pač Socialni demokrati – in verjamem, da tudi ostala demokratična opozicija – bojimo. Ni več dosti časa, ampak kljub temu vsak mesec, ko to počenjate, je zelo zelo nevarno. Da ne omenjam, kaj se dogaja na področju javnih medijev, ampak to je že drugo vprašanje. Boste upravičeno, gospa ministrica, rekli da to ni stvar interpelacije. Bi se vrnil mogoče na tisto prejšnje izvajanje, se vam pa čudim,

Priznam, da so moje misli pravzaprav ta trenutek pri trpečih v bolnicah, pri tistih v umetni komi, pri tistih umirajočih in pri tistih, ki so izgubili najdražje zaradi covid-19, tudi zaradi tistih, ki ne zaupajo znanosti, in tudi zaradi tistih, ki so egoisti. Sicer pa, spoštovana ministrica, najprej moj iskren poklon iz hvaležnosti za vaša dejanja. Gospa ministrica, prof. dr. Simona Kustec, cenim vaše delo, zato imate tudi našo podporo včeraj, danes in tudi jutri! Kako pa je pravzaprav prof. dr. Simona Kustec postala ministrica? Bil je 27. januar 2020, ko je gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade, odstopil in se zakalkuliral, ampak to zdaj danes ni tema. Po svetu, po Evropi in tudi Sloveniji je že strašil smrtonosni virus Sars-Cov-2. Tudi mi smo takrat rekli, da bi za stranko bilo najboljše, da bi šli na volitve, ker nam je dobro kazalo, ampak politiki smo tu zato, da delamo za skupno dobro. Odločili smo se, da gremo in sestavimo koalicijo. Vsaka koalicija je naporna, zelo naporna, vsaka. In takrat se je ministrica oziroma prof. dr. Simona Kustec odločila, da prevzame ta izjemno zahteven resor. V mirnodobnih časih je itak izjemno zahteven: vrtci, otroci, osnovne šole, dijaki, študenti, starši, učitelji, profesorji in tako naprej. Vsaj – koliko – en milijon ljudi vsak dan gleda ministrico ali pa o njej razmišlja. Tako je bila potem 13. marca 2020 postavljena tukaj v tem državnem zboru nova vlada in prisegla je tudi ministrica ministrica prof. dr. Simona Kustec. Spomnim se, nekateri so se posmehovali tisti prvi seji; ministrski zbor v maskah, češ, kaj pa zdaj to, je neka maškarada ali kaj so že pisali. Da nadaljujem, tudi tukaj so nekateri kolegi metali maske z obraza. Jaz ne bom tega več nosil, smo poslušali. Saj se spomnite, hočemo šolo brez mask. Ta vaš odgovor, gospa ministrica, na interpelacijo je šolski primer, ta pisni del in seveda ti slidi, ki smo jih gledali in jih še bomo. To je šolski primer, kako se športnemu ali pa političnemu nasprotniku da šah mat. Moram pa predlagatelje pohvaliti. Pohvaliti zato, ker je ta tekst odlično lektoriran. Priznam, da nisem našel ene napake. Nisem sicer slovenist, ampak odlično, odlično lektoriran. Očitki, ki so tukaj zapisani, drage kolegice in kolegi, saj vas razumem, in jih lahko tudi interpretiram kot krik iz obupa. Sami veste, da ne bo 46, sami veste, ker nas je več kot 46, ki stojimo za to ministrico. Da bi bila pa, kot pravi dr. Tašner Vatovec, danes lahko razprava o šolstvu, se pa absolutno strinjam; ampak ena razprava v mirnem tonu, v tonu mednarodnega dneva strpnosti, ki je bil menda pred tremi dnevi, ampak najbrž ne bo. Vidi se, da pravzaprav predlagatelji nimajo ravno razčiščenih pojmov, kakšne so pristojnosti ministrice in kakšne so pristojnosti ravnateljev. Mimogrede, ne vem, ali je še tisti gospod ravnatelj Osnovne šole Prebold, ki je prosil to ministrico in ministra za zdravje za dokaze o tem, ali res virusi povzročajo bolezni,

Tudi zaradi tega ravnatelja sem naredil takšen uvod, kot sem naredil, ne vem pa, ali je še ravnatelj. Ko je vlada prevzela odgovornosti, nikomur niti na kraj pameti ni prišlo, da bi lahko imela 100 dni miru, kot je to neka normalna praksa. Tudi sam tega nisem niti pričakoval, sem pa bil zadovoljen, da je v 100 urah – ne v 100 dneh, v 100 urah – ta vlada prinesla prvi paket pomoči ljudstvu in gospodarstvu. V 100 urah.

ta bi ja, če je bil tako dober, moral poskrbeti za računalniško in ostalo infrastrukturo, da bi lahko šola na daljavo stekla brez vseh problemov. Ne pa da smo iskali – žal mi je – odpisane računalnike po celi Sloveniji, da smo jih lahko dobavljali določenim družinam, ki niso zmogle. Čeprav vem, trdno sem prepričan, vem, otrokom, šolajoči se mladini se morajo dati najboljši računalniki, ne pa odpisani. Kako pa da prejšnji minister tega ni vedel, da bi lahko to zagotovil? Res je. Ja, res je, ta epidemija je razgalila mnoge probleme v vseh naših družbenih podsistemih. In zdaj poslušamo že vsaj leto in pol ali koliko, ne vem, da so bile šole v Sloveniji najdalj časa zaprte, potem ne najdalj časa, ampak tako dalje. Pa dajte malo, lepo vas prosim če že narišete graf, kdaj so bile šole zaprte po državah, potem za to časovno obdobje, za ta časovni interval tudi narišite, kakšna je bila intenziteta širjenja virusa. Ne morete kar primerjati ene številke, druge pa pozabiti. Najbrž bodo danes protesti, ker je pač petek, tudi zato ker je v Avstriji lockdown za necepljene in se menda za ponedeljek napoveduje popolni lockdown. Ampak to je Avstrija, mi smo boljši. Na tem mestu se zahvaljujem ministrici, da je realizirala, znala realizirati tudi eno od zahtev Nove Slovenije, ki smo jo zapisali v koalicijsko pogodbo, torej zakon o skoraj brezplačnem vrtcu, da ne bom podrobno razlagal,

Interpelirati ministrico, ki je po 10 letih zagotovila ali pa drugače – pokazala toliko zaupanja znotraj ministrskega zbora in uživa takšen ugled znotraj ministrskega zbora, da je bilo ministrstvu za šolstvo dodeljenih več kot 115 milijonov evrov za izgradnjo vrtcev, osnovnih šol! 10 let ni bilo nobenega sofinanciranja. Saj vsi vemo, da so vrtci in osnovne šole v domeni lokalne skupnosti, ki pa so bile ravno v tem obdobju, v teh 10 letih, naj povedo župani, izjemno izjemno finančno podhranjene.

Ko gre vlada na teren, se vsi lepijo na ministrico in na ostale ministre, se zahvaljujejo za to, da bodo lahko gradili šole, vrtce in tako naprej.

jeseni leta 2022 šola oziroma vrtec polovico otrok odsloviti. Toliko o državnih vrtcih, ki jih tako zagovarjate z besedo javni, in toliko o državnih šolah, ki jih zagovarjate z z besedo javne – javno šolstvo, javni vrtci in tako naprej. Če vam koncesije niso všeč, za božjo voljo, ko boste v Vladi, prvi zakon to, da jih zradirate in tako dalje. Toliko kritik poslušamo glede koncesij, nekih zasebnih iniciativ in tako naprej. Tukaj nekaj povem. Ali je prav, kolegice in kolegi, ali je prav, da je v preteklosti ministrstvo za šolstvo dalo zeleno luč – da po domače povem – nekemu visokošolskemu programu, danes ti diplomanti nimajo poklica vpisanega v razvid poklicev, to se zdaj, kolikor vidim, ureja, na drugi strani pa morajo, če se program izvaja v socialno najslabši regiji, študentje plačati od 3 do 4 tisoč evrov šolnine? Ker so prejšnji ministri rekli: »Ne, to pa ne. Pomurci bodo pa sami plačali.« Identičen program nekje drugje v Sloveniji pa je lahko koncesijski. Okej? Vem, da bi bilo danes ministrici prijetneje, če bi se lahko veselila s slovenskimi otroki v vrtcih ali v šolah ob tradicionalnem ob tradicionalnem slovenskem zajtrku, ampak urnik Državnega zbora je pač takšen. Se vam opravičujem, gospa ministrica. Da ministrica potuje. Slovenija predseduje Svetu Evropske unije, če še kdo slučajno ne ve, in kar nekaj dogodkov je izven Slovenije. Razumem te kritike, jih pa težko sprejmem. Vem, da predlagatelji nimate še nobenih izkušenj s predsedovanjem Svetu Evropske unije in ne veste, kako to gre, mi pa vemo, da je to izjemno breme za celotno vlado, celotne ministrske ekipe. Priznam, da bi si sam tudi želel, da bi več, sploh zdaj pred volitvami, delali doma, ampak je to ena izjemno pomembna naloga. naloga. Ne boste verjeli, kogarkoli poslušam, sprašujem, seveda kompetentne ljudi v Evropski komisiji in tako naprej, tudi poslušamo kakšne predsednike vlad, do sedaj slovensko predsedovanje dobiva odlične ocene. Na koncu bomo videli, kakšno oceno bodo dale za to pristojne, ponavljam, pristojne institucije. Če ministrica potuje nisem te sorte, da bi zdaj ven potegnil, da ja pa neki drugi minister tudi potoval, ampak bistveno več, in koliko denarja je zapravil. Ampak to ni moj stil. Minister mora potovati, ministrica mora potovati in mora graditi na ugledu naše države. države. Navodila da niso bila točna, enkrat so takšna, drugič drugačna. Ministrica, moram priznati, da sem v preteklosti pogrešal vašo večjo odločnost, to, kar ste pokazali v nedeljo na nacionalni televiziji, pa vem, da ste doživeli velik aplavz velike množice, tudi tiste tihe večine ravnateljev. Ker ste neki ravnateljici povedali: »To je vaša izvorna, temeljna naloga, da organizirate to in ono, ne nazadnje tudi samotestiranje.« In tukaj so tudi mnogim komplikatorjem tile naši otroci geniji dali šah mat, ko so pokazali, da znajo, da zmorejo. Nobenega problema ni bilo. Toliko o tem. Kar zadeva investicije, tega najbrž nikjer ne boste prebrali, dodajam še, da je v pripravi poslanski zakon. Prvopodpisana bo Poslanska skupina Stranke modernega centra. Zagotovili bomo dodatna finančna sredstva za športno infrastrukturo. To veste, da je bilo obljubljeno že v času Olimpijskih iger. Ministrici očitati, da je šla pozdravit naše

55 vrtcev, 71 šol, nimam toliko časa, da bi jih našteval, na spletnem portalu predlagam pregled, vsega skupaj okrog 115 milijonov. To je približno na lokaciji 120 občin. In še enkrat, ko gremo na teren, je teren tisti pravi, daje pravo povratno informacijo. Pa ne teren kar tako, ampak ključni odločevalci v posamezni statistični regiji. Veselim se obiska v Pomurski regiji v ponedeljek in torek. Pri nekaterih sem bil zraven in vem, kakšni so odzivi, in si tudi želim, da bi se ta načrt, ta program nadaljeval vse do konca mandata. Toliko za zdaj. Gospa ministrica, uživate našo podporo, kot rečeno, včeraj, danes, do konca mandata. Pa zdržite. Hvala lepa.

reakcij na to, kar je sedaj kolegu Horvatu s svojim izjemno demagoškim in izjemno arogantnim načinom uspelo izpostaviti. Kaj je narobe s koncesijami? Ko ministrstvo pripravi razpis za koncesije za nekatere študijske programe, ki jih izvajajo fakultete oziroma visokošolski zavodi, ki so v neposredni ali bližnji povezavi z nekimi simpatizerji oziroma celo člani največje vladne stranke, potem mislim, da bi tu morali zvoniti vsi alarmi. Pa še enkrat, v visokem šolstvu ne poznamo takšnega sistema koncesij. Preboj oziroma casus belli je naredila ta ista vlada pred 18 leti v mandatu 2004–2008, ko je bila podeljena prva koncesija

o ostalih v zdravstvu in tako naprej pa smo že imeli veliko debat. Kar se tiče potovanj. Nihče ne govori o potovanjih, govorimo o tem, da ministrice v ključnih trenutkih, takrat ko bi morala biti v Sloveniji, ni bilo. Predsedovanje Svetu EU je prej puhlica kot argument. Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije se je končalo že zdavnaj, ampak če ne prej, vsaj takrat ko je sam predsednik Evropskega parlamenta rekel našemu predsedniku Vlade, naj se malo umiri in da naj neha. Kolikor jaz razumem in kolikor imamo mi stike z nekaterimi ljudmi, se sestanki o ključnih temah, ki se odvijajo, dogajajo že s Francijo, ki bo naslednja, ki bo predsedovala Svetu Evropske unije. Tako da vi ste, komplet vlada, zavozili to predsedovanje. V bistvu predsednik Vlade lastnoročno zavozil skoraj tisti trenutek, ko je Slovenija prevzela krmilo, s svojimi izbruhi in izgredi in z jasnimi stališči, ki so praktično protievropski. In s svojim s svojim postavljanjem na stran Višegrada oziroma skupine V4 je zelo jasno povedal, kaj si misli Slovenija o Evropski uniji. Kar se tiče investicij, predvsem ko govorimo o računalnikih. Se strinjam, da bi bilo potrebno bolj pogosto in bolj stalno investirati v računalniško opremo, bi pa tukaj poudaril še eno zadevo – in to je tudi očitek ministrstvu, kako napačno razume digitalizacijo v šolah. Imamo raziskave, ena konkretna se je dogaja med letoma 2014 in 2019, rezultirala je v Stavangerski deklaraciji, ki jasno nakazuje na to, da je pretirana uporaba elektronskih naprav predvsem za učence osnovnih šol škodljiva. Ta deklaracija priporoča pretežno uporabo papirnatih knjig in tako naprej. Imeli ste neke poskuse s tako imenovanimi šolami Steva Jobsa na Nizozemskem, kjer so se otroci šolali ob pomoči računalnikov in tablic že od prvega razreda dalje, in posledice so bile do četrtega razreda katastrofalne. Niso znali brati tekoče, ker ni bilo povezave med predmetom in možgani, in tudi motorika je povezana z učenjem. Tako da digitalizacija ni vse in tu tudi verjetno tiči ta problem, ko ministrstvo zatrjuje, ja, saj je bilo vse v redu, šole niso bile zaprte, so se samo šolali na daljavo. Ne, to je bilo Lahko se nekaj naredi na tak način, ampak to pušča posledice na učnih dosežkih in snovi, ne samo snovi, ki se lahko na tak način absorbira, ampak predvsem tudi na razvoju in na sposobnosti krepiti različne kompetence v samem študijskem procesu, učnem procesu. In to je problematika zaprtja šol. Tudi če se je pouk odvijal na daljavo, to še vedno ni enakovreden pouk in je pouk, ki ima svoje pomanjkljivosti. Zato je bilo tako dolgo zaprtje šol ali pa tako dolg potek šolanja na daljavo škodljiv. Toliko na te zelo populistične navedbe kolega Horvata.

da danes zapravljamo vaš in naš čas za dokaj nekonstruktivno razpravo, ki presega meje dobrega okusa, ki posega v polje poniževanja, neprimernega diskurza, nedostojnega, celo nesramnega in žaljivega govora s strani predlagateljev te interpelacije. Zato je danes v bistvu žalosten dan za slovensko prosveto, ker jo koalicija KUL uporablja za svojo politično osveto. Proti Proti čemu se maščuje? Maščuje se v bistvu sama sebi, zato ker je izgubila oblast, ker nekje v koruzi že eno leto in pol rjavi ena puška, ki je ne znate in ne zmorete in je tudi ne boste mogli pobrati. Ampak kljub vsemu se greste politični boj z že, mislim da, sedmo interpelacijo. To je dokaz vašega obupa in destruktivne politike. politike. Ta interpelacija, jaz sem prepričana, ne bo uspela, tako kot ni uspela potem tudi konstruktivna nezaupnica pa ustavna obtožba, vse s ciljem, da zrušite to vlado. Že drugič z interpelacijo napadate šolsko ministrico. Uporabljate predvsem epidemijo v politične namene. Je pa res, da je ta interpelacija, kot je rekel že moj predhodnik, reciklirana in tudi, ja, dobro lektorirana, očitno. Žal pa vas ni sram, da se poigravate z zdravjem in življenjem ljudi in da za ta politični boj celo otroke zlorabljate. želite prikazati kot nekompetentno, nedoraslo nekim strokovnim izzivom, vodenju resorja in da ni dorasla razvoju šolskega prostora. Do tukaj je vse to še legitimen politični boj, ampak postane zadeva nekorektna ali pa se preseže meje političnega fair playa v trenutku, ko se vam priključijo pomočniki iz ozadja, in to so raznorazna sindikalna gibanja in stanovska združenja. Ministrica je bila v bistvu dobesedno stalno v teh epidemičnih, težkih pogojih na fronti, če lahko tako rečem, dobesedno obkoljena z vseh strani. Žal pa, to so moja opažanja, ima tudi peto kolono v svojem resorju, ministrskem resorju. Tam je po naših informacijah ostalo kar nekaj kadrov preteklih ministrov in jaz dvomim, da so čisto vsi lojalni temu vodstvu ministrstva. ministrstva. Zakaj tako vztrajno uporabljate ali zlorabljate tudi epidemijo za politični boj, samo da bi prišli nazaj na oblast,

nemoralni prijemi. Zakaj mislim, da je to tako? Zato ker ste to dokazali s svojimi dejanji. Začelo se je na primer s pozivi Šola brez mask pa z odrekanjem uporabe aplikacije Ostani zdrav, da ne bi komu notranji minister menda sledil. Pa potem, če gremo naprej, tudi v Državnem zboru so bile zelo demonstrativne geste nekaterih poslancev, da zaščitnih mask ne bodo nosili. Pa poslanci in poslanke so tudi izražali politično podporo in se udeleževali protestov v težkih epidemičnih razmerah, javno, brez mask, brez zaščite. Sedaj pa je v bistvu višek vsega tega dogajanja dosegla neka koncentrirana organizirana gonja proti proti samotestiranju v šoli, za katerega se je pa izkazalo, da je kljub vsem polenom pod noge stekel kolikortoliko nemoteno, uspešno, da so bili rezultati, ki jih je to samotestiranje v osnovni šoli dalo, zelo pomembni za zajezitev epidemije tega vala in da so v bistvu bili poraženi vsi tisti podporniki, ki so v manjšini, ki so dobili preveč medijske pozornosti in tudi politične pozornosti. Pa so to lahko raznorazni Facebook strokovnjaki, starši otrok, ki so v manjšini, ki pač zavračajo vsakovrstne moderne ali znanstvene pristope, tem so pa tudi nekateri posamezni ravnatelji ali učitelji prisluhnili ali stopili na njihovo stran. Jaz sem zelo prepričana, da so ti v manjšini in da smo vsi poklicani, da ni več čas, da neka zdravorazumska večina ostane tiho, ampak moramo vsi v svojem okolju, starši v okviru svojih razrednih skupnosti, dvigniti glas in ne pustiti, da glas pa pobudo prevzame glasna manjšina. Temu je pač treba narediti konec, sicer te epidemije tudi ne bo nikoli konec. Če se vrnem na podana izhodišča in očitke iz interpelacije. Prva in druga točka, gre za opustitev dolžnega ravnanja ministrice pri pripravah na novo šolsko leto, podcenjujoč odnos do sogovornikov v šolstvu in nesposobnost. Mislim, da je ministrica natančno in konkretno razložila, kako je dialog z vsemi deležniki potekal, kako si je tudi sama za njega prizadevala in se ga udeleževala, razen v obdobju, ko je bila bolniško odsotna. odsotna. Neprimerni pa lažnivi so očitki o najdlje zaprtih šolah. Če sem prav slišala eno od svojih predhodnic, izpostavila podatek 47 tednov, da so bile šole zaprte. Mislim, da ta zmnožek potem, če samo s petimi dnevi zmnožimo, da več kot eno šolsko leto, pa vemo, da to ni bilo tako. da to ni bilo tako. Naprej. Ponižujoč in nestrokoven odnos do znanosti, raziskovalne dejavnosti in zapostavljanja visokega šolstva ter internacionalizacije znanosti so naslednji očitki ministrici iz interpelacije. Spoštovani predlagatelji na tem mestu ne bi mogli bolj zgrešiti. Kar se tiče internacionalizacije. V drugem stavku ji očitate preveč potovanj, pa mislim, da veste, da Slovenija predseduje Svetu Evropske unije in da v okviru tega ministrica tudi vodi Svet, ima določene obveznosti. In ko pravite, da smo naše predsedovanje itak zavozili, da je Francija v nizkem štartu, da prevzame nekatere naše dosjeje, ki jih mi nismo realizirali, realizirali, najbrž nekateri ne veste, ampak predsedovanje se odvija v okviru tria in v okviru tako imenovane trojke, v kateri se sodeluje s

zadeve tekoče, ne da prihaja ali do podvajanja ali pa do izpuščanja določenih zadev. Ampak jaz verjamem, da večina od vas tega ne ve, zato je prav, da to povem. Kar se tiče zapostavljanja znanosti ali nestrokovnega odnosa do raziskovalne dejavnosti. Včeraj je bil sprejet sistemski Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, gospa Kustec pa je redna univerzitetna profesorica z mednarodno akademsko kariero. Dvomim, da se ji kdo od podpisnikov te interpelacije lahko postavi ob bok glede njenih strokovnih, znanstvenih in raziskovalnih kompetenc. Mogoče še, kako se zavzema za svoj resor. Za to je dokaz tudi včeraj sprejeti proračun, kjer se sredstva za njeno ministrstvo glede na predhodne načrte povečujejo za več kot 10 %. Večdesetmilijonske investicije bodo namenjene za posodobitev in za izgradnjo novih izobraževalnih ustanov. Glede na to, da je bilo to prej 10 let zelo zanemarjeno področje in da se ve, kdo je bil v predhodnih letih minister v tem resorju, se sprašujem, kako ste lahko predvsem poslanci SD sploh podpisali takšno interpelacijo. Sistemsko se bo z novim zakonom, prej omenjenim in včeraj sprejetim, uredilo tudi financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Vzpostavljeno bo podporno okolje za vse inovacijske razvojne procese. Peti očitek – zanemarjanje športa. V isti sapi očitate ministrici potovanje in podporo slovenskim športnim na Olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je imela zelo aktivno diplomatsko vlogo. Poleg tega seveda investicije v športno infrastrukturo, ki so v načrtu. Mislim, da 48 projektov ni zanemarjanje športa in športne infrastrukture. Naslednji očitek – zanemarjanje duševnega zdravja otrok. Zaradi zaprtih šol jaz res verjamem, da je prišlo do določenih stisk tako s strani otrok zaradi pomanjkljivega druženja kot s strani staršev in tudi učiteljev, izvajalcev pedagoškega procesa, ker so se morali privaditi nečemu novemu. Prav gotovo se vsi raje vidimo v živo in tudi spregovorimo v živo, si izmenjamo mnenja in se v pogovoru tudi naučimo kaj novega in sigurno je to lahko bil vir določenih frustracij, težav. Tudi organizacijsko je to za marsikatere starše in za šolski prostor predstavljalo oviro. Ampak v tem valu epidemije ministrica dela vse in je tudi do sedaj uspela zagotoviti, da so šole ostale odprte, pa poglejte, kaj se dogaja – dobiva nož v hrbet tako s strani opozicije kot tudi s strani raznoraznih stanovskih združenj zaradi pretiranega problematiziranja vseh ukrepov, ki služijo samo temu, da bi šole lahko ostale odprte. Tako da, prosim, malo doslednosti v svojih stališčih in malo poglejmo širšo sliko, in prosim, ne nagajajmo si več. Še zadnji očitek – škodljiva ukinitev Šole za ravnatelje. V bistvu je laž, da gre za ukinitev. Gre za pripojitev nazaj k Zavodu za šolstvo, jaz pa ne razumem, kako je lahko neka sprememba organizacijske oblike, ki nima nobene posledice ne v izvajanju programa ne v zaposlenih, vsi zaposleni so obdržali zaposlitev, takšen politični problem. Pa mislim, da je odgovor na dlani. Sklenila z ugotovitvijo, da res obžalujem, da je današnji diskurz predlagateljev – z izjemo enega, moram biti korektna, dr. Vatovec dr. Vatovec podaja vse svoje očitke na zelo kultiviran način in se je prijetno potem soočati z njim v argumentih, medtem ko vsi ostali ne. Veste, ta diskurz ni vreden tega parlamenta. V predstavitvi predlagatelja smo slišali retoriko poniževanja, o kolaborantstvu s fašizmom, posmehovanje, da smo pokončni liberalci, pošteni krščanski demokrati in pridige o dostojanstvu. Jaz verjamem – in to tudi danes dokazujete s svojimi govori in nastopi – da to niso vrednote, ki bi bile blizu poslancem iz tako imenovane koalicije Kar je najbolj žalostno, je pa to, da so danes najbolj ostre puščice na ministrico letele iz ženskih ust, iz ust mojih poslanskih kolegic. Česa takšnega res nisem pričakovala, ampak se strinjam, ministrica, z vašo ugotovitvijo, težko je biti ženska v politiki, še malce težje je biti ženska na nepravi strani politike in to vi zelo dobro veste iz svojih predhodnih izkušenj, ker lahko primerjate obe svoji vlogi. Če stopite na napačno stran, potem vas nihče ne more obvarovati vse gnojnice, ki se zlije po vas. Nekatere to zdržite, nekatere pa ne. Pa ve se, kdo to so.

zaposlene, pedagoške delavce. Ta interpelacija pa je žal nek pamflet in odraz nemoči in tudi, če hočete, strel v koleno, za katerega ne vem, kako vam uspe. Kot rečeno, puška je v koruzi, vi ste se pa že kar nekajkrat uspeli ustreliti v koleno. Hvala.